Tidligere stortingsrepresentant Karl Klevstad gikk bort 11. mai 2023. Han ble 97 år gammel. Karl Klevstad ble født på Klevstad i den daværende Borge kommune i Nordland. Han overtok gården Klevstad i 1958 og har også arbeidet innenfor både byggenæringen og fiskenæringen, bl.a. som bestyrer ved Steinfjorden Produksjonslag. I 1967 ble han valgt inn i kommunestyret i Vestvågøy som representant for Kristelig Folkeparti. I 1973 ble han så valgt inn på Stortinget fra Nordland fylke og var fast representant i to perioder. I perioden 1981–1985 var han vararepresentant. Som fast representant møtte han i det som en gang het sjøfarts- og fiskerikomiteen. Da han vendte tilbake til Vestvågøy etter endt innsats på Stortinget, engasjerte han seg i kommunepolitikken igjen og ble også ordfører i hjemkommunen fra 1987 til 1991. Fra 1990 til 2005 var han daglig leder for Hjalmartun kultursenter i hjemkommunen. Karl Klevstad har vært aktiv og engasjert i pinsemenigheten Betel Lofoten, som medlem av eldsterådet, og som styremedlem ved Sandvik folkehøgskole. Han har bl.a. skrevet en bok om den lokale pinsemenighetens historie. I 2008 ble han hedret med Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt mangfoldige virke. Karl Klevstad døde fredfullt i sitt hjem og etterlater seg en rik arv både politisk, i samfunnslivet generelt og ikke minst en stor flokk med barn, barnebarn og oldebarn. Vi lyser fred over hans minne.

vil jeg legge fram forslag om anerkjennelse av Den islam ske statens angrep på jesidiene som et folkemord og om norsk støtte til rehabilitering

På vegne av repre- sentantene Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund, Hege Bae Nyholt og meg selv framsette forslag om straffetiltak mot Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza.

2023 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) (Innst. 60 L (2023– 2024), jf. Prop. 130 L (2022–2023))

ordfører for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for samarbeidet om saken, som er en proposisjon fra regjeringen om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Denne saken følger opp Europaparlaments- og rådsdirektiv 2019/1152. I forbindelse med behandlingen kom det inn seks skriftlige innspill til komiteen. Stortinget mottok den 28. september i år et rettebrev fra statsråden om en feil i II. Det er hensyntatt i innstillingen, sånn at riktig formulering er fremmet. er fremmet. Det er bred støtte til innholdet i denne proposisjonen, og på vegne av SV kan jeg si at det også gjelder oss. Jeg regner med at de partiene som har særmerknader til saken, vil redegjøre for det selv.

Den ene handler om Norges forhold til EU. Det er nok en sak som har vært diskutert mang en gang i stortingssalen tidligere

Jeg tror Norge som nasjon har godt av et tett og nært samarbeid med våre nærmeste handelspartnere og våre nærmeste geografiske naboer, og det er i seg selv en fordel at man harmoniserer regelverk slik at omtrent de samme reglene gjelder over landegrensene i Europa.

Den andre inngangen til denne saken handler litt om Norges historie knyttet til å regulere arbeidslivet. Og det vil jeg mene er en gedigen suksesshistorie. Det har blitt gjort historiske vedtak i denne salen. Dette er kanskje ikke så historisk, men det er et lite steg på veien for å sikre et regulert arbeidsliv og trygghet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at vi ser på det som en oppmyking, også i forhold til eksisterende regelverk, og vi er derfor skeptiske til å støtte det forslaget. Formålet i stort med proposisjonen er å stramme inn og gi litt flere rettigheter til arbeidstakere, og Arbeiderpartiet er ikke innstilt på å gjøre det motsatte i denne saken.

(H) [10:10:37]: Høyre støtter Prop. 130 L om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Dette er en oppfølging av et EU-direktiv, og vi mener direktivet oppstiller en rekke gode forslag som sikrer ryddige og informative arbeidsavtaler, bl.a. Vi mener imidlertid at det bør gjøres en tilføyelse i arbeidsmiljøloven § 14-6 andre ledd, som regulerer minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. I dag er det tilstrekkelig for en del av innholdet i en arbeidsavtale at man henviser til lov, forskrift eller tariffavtale. Dette gjelder f.eks. rettigheter som regulerer lengde på pauser, lønns- og arbeidsvilkår, vaktordninger, rett til kompetanseutvikling osv., etter andre ledd holder det å henvise til lov, forskrift eller tariffavtale som regulerer dette. Vi mener det samme også bør gjelde for administrative bestemmelser på arbeidsplassen, typisk at det vil være tilstrekkelig å henvise til personalhåndboken på jobben som regulerer lengde på pauser, lønnsog arbeidsvilkår, osv. Bakgrunnen for at vi foreslår dette, er at det ikke er alle bedrifter som har tariffavtale, da må arbeidsgiver i disse tilfellene innta veldig mye informasjon i den enkelte arbeidsavtalen fra bedriftens administrative bestemmelser. Dette kan bidra til uryddige arbeidskontrakter, samtidig som det vil bli uklart hva som er individuelt avtalt, og hva som ikke er det. Det vil også innebære at hver enkelt arbeidsavtale må endres hver gang det gjøres endringer i personalhåndboken. Dersom lønns- og arbeidsvilkår anses som en del av arbeidsavtalen, kan dette også svekke insentivene til å inngå en tariffavtale nettopp skal regulere lønnsog arbeidsvilkår. Høyre mener derfor at det i § 14-6 andre ledd også bør være hjemmel til å henvise til administrative bestemmelser i arbeidskontrakten.

[10:13:05]: Senterpartiet er glad for at forslaget er framlagt. Det å få tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår er til fordel for alle parter. Det gjør det lett for partene å forstå hvilke rammer

Når Senterpartiet ikke støtter forslaget fra Høyre om at en i arbeidsmiljøloven § 14-6 annet ledd skal ta inn administrative bestemmelser, er det nettopp fordi det vil gjøre det mer uklart.

Det er også en fordel for alle parter å ha tariffavtaler. Da vet en hva som er inngått, og vi i Senterpartiet ønsker å stimulere til et velorganisert arbeidsliv. Det er forutsetningen for et trygt familieliv. Derfor understøtter vi på alle hold de forslag som innebærer at det inngås tariffavtaler. Det er begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstaker, tjent med.

[10:14:54]: Det er vel ingen godt bevart hemmelighet at Fremskrittspartiet er svært kritisk til å innføre det meste, stort sett alt, som kommer fra EU. Dette direktivet er selvfølgelig intet unntak. det vi kan lese fra høringsinnspillene, har Norge tolket direktivet i ganske mye strengere grad enn Danmark. Hvorfor skal det alltid være sånn at Norge skal være best i klassen på å tolke disse reglementene, og spesielt EU-direktiv generelt? Vi har en rekke eksempler på at disse medfører store økonomiske konsekvenser og utfordringer, også for kommuneøkonomien. Det er ingen i denne sal som ikke ønsker et trygt og godt arbeidsmarked, men om det å innføre disse reglene er riktig måte å gjøre det på, er jeg ikke helt sikker på. Det kommer så mange krav om hva som skal stå i en arbeidsavtale, at man nærmest må ha høyere utdanning for å forstå hva arbeidsavtalen faktisk innebærer og har av konsekvenser. Det som også blir problemet her, er at det vil bli en voldsom belastning for arbeidsgiveren. Det blir en stor mengde merarbeid og administrasjon, og ikke minst en innskrenking i arbeidsgiverens styringsrett. Vi kan også lese at Danmark har klart å innføre dette direktivet, men på en mye bedre måte enn det vi behandler her i dag. Derfor ønsker Fremskrittspartiet at dette sendes tilbake til regjeringen, så de rett og slett kan ta en ny titt på det og gjøre en bedre sammenligning med det Danmark faktisk gjorde da de innførte sitt direktiv. Med det tar jeg opp Fremskrittspartiets forslag i saken.

[10:16:58]: De senere års ut- vikling av atypiske ansettelsesformer, som deltidsansettelse og ulike former for midlertidige ansettelser, innebærer økt usikkerhet for arbeidstakere. Regjeringen ønsker et arbeidsliv preget av trygghet, forutsigbarhet og anstendige arbeidsvilkår. Vi vil styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring, gjennom å forbedre arbeidstakernes arbeidsvilkår og tilgangen til opplysninger om dem. om dem. Regjeringen har allerede gjennomført flere tiltak på arbeidslivsområdet for å møte utviklingen i arbeidslivet. Vi har opphevet den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, endret regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, styrket retten til heltid og vedtatt endringer i arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret i konsern. Sammen med forslagene som behandles i dag, er disse endringene med på å fornye og forsterke arbeidsmiljøloven. Forslagene skal også bidra til å gjennomføre EUdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår som ble vedtatt i EU i 2019. Direktivet erstatter et tidligere direktiv fra 1991, om arbeidsgivernes plikt til å informere arbeidstakere om vilkårene i arbeidsavtalen som allerede er gjennomført i norsk rett. Vi foreslår nå å styrke arbeidstakeres rett til informasjon ved å utvide listen over forhold arbeidsgiver skal opplyse om i den skriftlige arbeidsavtalen. Det foreslås å korte ned fristene for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge, og når endringer i arbeidsavtalen skal inntas. I tillegg foreslår vi å lovfeste to bestemmelser som får betydning hvis arbeidsgiver i arbeidsavtalen ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig eller stillingens omfang. Da skal det legges til grunn at arbeidstaker har fast ansettelse eller det stillingsomfanget arbeidstaker hevder, dersom ikke

Vi foreslår også en ny regel om prøvetidens varighet for midlertidig ansatte og å begrense adgangen til å avtale ny prøvetid. Med disse endringene vil vi styrke og tydeliggjøre arbeidstakernes arbeidsvilkår i et arbeidsliv i stadig endring.

for saken): Formålet med denne proposisjonen er å følge opp trygderettens og EFTA-domstolens avklaring av at overgangsstønad til enslig mor eller far er omfattet av trygdeforordningen som en familieytelse.

12. oktober 2022 til Stortinget har varslet at hun vil legge fram en egen lovproposisjon våren 2023. Komiteen beskrev da at en var tilfreds med det, og det er den lovproposisjonen vi nå skal behandle. Det

at «[l]oven skal tolkes og anvendes i samsvar med prinsippene om fri bevegelighet og lik behandling slik de kommer til uttrykk i EØS-avtalens hoveddel.» de individuelle – rettighetene til fri bevegelighet og lik behandling gjelder med andre ord også for stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven kapittel 15.

Fremskrittspartiet er for EØS-avtalen – samtidig som en her sier at EØS-avtalens forpliktelser ikke skal følges. En protesterer altså mot konsekvensene av EØS-avtalen samtidig som en ikke går inn for en endring. Fremskrittspartiet hadde statsråden i en lengre periode hvor dette var et sentralt tema i regjeringa Solbergs arbeid. Det arbeidet stoppet opp nettopp fordi det var EØS-avtalens forpliktelser som satte en stopper for det. Likevel fremmer Fremskrittspartiet forslag og merknader som er i strid med det de sjøl forstår er en direkte konsekvens av EØS-avtalens forpliktelser. Torbjørn

lovgjeving og våre forpliktingar i EØS si trygdekoordinering direkte inn i vårt eige lovverk, men at vi ser det opp mot kvarandre. I det som blei kjent som trygdeskandalen, var det veldig mange enkeltskjebnar som blei påverka av at vi som nasjon ikkje forheldt oss riktig til dei forpliktingane. Det har blitt rydda opp i, det blir rydda opp i. Grunnen til at det kjem til å fortsetje å vere eit kontinuerleg arbeid, er at rettsforståing og rettspraksis alltid vil vere ein dynamisk prosess – alltid i endring. Det betyr at nye element i trygdekoordineringa kan dukke opp, men det er vi førebudde på å møte. Eg opplever det som at dette har vore ein ganske god prosess, der vi tek tak i problemstillinga med stønad til einsleg mor eller far på ein

(H) [10:25:00]: Det vi gjør i dag, er i realiteten en ganske viktig oppfølging av det forrige taler omtalte som trygdeskandalen. Da den ble avdekket og man etter hvert fikk rapporten Blindsonen, satte man også i gang en lang rekke oppfølginger for å unngå at noe slikt kunne skje igjen, bl.a. et hurtigarbeidende lovutvalg som skulle gå gjennom lovene og nettopp identifisere det som kalles folkerettsmarkører, men som egentlig veldig tydelig i loven sier hvor EØS-retten har forrang. Jeg tror vi skal være så ærlig å si – og dette har vært tilfellet under vekslende regjeringer – at overgangsstønaden, altså denne støtten til enslig mor eller far, ikke er en åpenbar avklaring. Det er en ordning som fint kan ses på som en trygdeordning med aktivitetsplikt, men som også kan ses på som en familieytelse. Derfor var det viktig og også riktig, mener jeg, av regjeringen å avvente avklaringen fra både Trygderetten og EFTA-domstolen før man

Når det gir resultater i konkret politikk, bør vi også kunne glede oss over det, særlig med det alvorlige bakteppet som har vært. Høyre kommer altså til å støtte denne proposisjonen og er glad for at vi også fikk en avklaring før man konkluderte i saken.

Denne sa- ken dreier seg om synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering. Med trygdekoordinering menes mellomstatlig regulering av trygderettslige utfordringer som oppstår som følge av at en person har bodd eller arbeidet i mer enn én stat. Trygdeskandalen har vist oss nødvendigheten av å vite samt forstå hvilke forpliktelser Norge har, jf. trygdekoordinering i EØSavtalen. Lovforslaget som vi har til behandling, og de forslag som ligger i loven, viser at EØS-avtalen har forrang over norsk lov og bør settes under lupen. De to siste tiår har det gjentatte ganger vært diskusjoner rundt trygdeeksporten, og det problemet har regjeringen valgt å styre unna, til tross for at dette er en sak som også har engasjert folk i regjeringspartiene. Årlig eksporteres det mange milliarder ut av Norge. Dette er et problem som Fremskrittspartiet har vært kritisk til over flere år. Her snakker vi ikke om pensjon til nordmenn bosatt i utlandet, som selvfølgelig må få lov å bo akkurat hvor de vil, men om barnetrygd, kontantstøtte, sykepenger, pleiepenger, avklaringspenger og nå også overgangsstønad til personer som ikke bor og oppholder seg i Norge. Fremskrittspartiet har som utgangspunkt at norske velferdsytelser skal være for norske borgere og andre som bor og arbeider i Norge. Norske velferdsytelser bør som hovedregel ikke gis til utenlandske borgere som ikke bor i Norge. Fremskrittspartiet foreslår derfor å sende proposisjonen tilbake til regjeringen og ber om at regjeringen redegjør for handlingsrommet for å oppnå dette og eventuelt tar initiativ for å reforhandle den delen av EØS-avtalen som omhandler trygder og velferdsordninger. Eksport av norske velferdsgoder til nordmenn som bor og arbeider utenfor Norge, må ta slutt, og det er forunderlig at det bare er Fremskrittspartiet som er opptatt av dette. Som sagt fremmer vi et eget forslag som adresserer problemet som nevnt ovenfor, og håper at ministeren og regjeringen tar tak i problemstillingen.

[10:29:15]: Lærdommene etter Nav-skandalen og blindsonen danner, som representanten Asheim veldig godt beskrev, bakteppet for denne saken. Vi er helt avhengig av å ha ryddige og etterrettelige avklaringer som gjør klart både hvilke regler som gjelder, og hvilke forpliktelser Norge har. Stønader til enslig mor eller far etter folketrygdloven kapittel 15 har helt siden inngåelsen av EØS-avtalen blitt vurdert til å falle utenfor virkeområdet til trygdeforordningen. EFTA-domstolen konkluderte i juli 2022 i en rådgivende uttalelse med at overgangsstønaden, som er den viktigste ytelsen etter kapittel 15, må anses som en familieytelse etter trygdeforordningen. I en kjennelse satt med utvidet rett konkluderte Trygderetten i august 2022 med det samme. På grunnlag av disse rettsavgjørelsene legger departementet til grunn at det er rettslig avklart at overgangsstønaden er omfattet av trygdeforordningens regler om familieytelser. Departementet mener det samme må gjelde for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i arbeid mv., for tilleggsstønader og stønader til skolepenger til enslig mor eller far, som også gis etter folketrygdloven kapittel 15. Stønader til enslig mor eller far er i norsk rett utformet som en individuell rettighet til den enslige forelderen. For å kunne behandle stønadene som familieytelser etter trygdeforordningen kreves noen tilpasninger i regelverket. I tillegg er det viktig å øke synligheten av og bevisstheten om Norges folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering for disse stønadene. stønadene. For det første foreslås det en ny folkerettsmarkør etter modell fra tilsvarende markører i andre kapitler i folketrygdloven. For det andre synliggjøres adgangen til å kunne oppholde seg i andre EØS-stater mens man mottar overgangsstønad. Retten til å motta stønader ved opphold i andre EØS-stater gjelder imidlertid ikke ubetinget, men forutsetter at minst en i familien fortsatt er trygdedekket i Norge. For det tredje foreslås det en tidsbegrensning på seks måneder for unntaket fra kravet om yrkesrettet aktivitet når unntaket gis på grunn av manglende barnepass. Til slutt foreslås det at varigheten på nye stønadsperioder knyttes til barnets alder istedenfor tidspunktet for rett til barnehageplass. Jeg er glad for at flertallet i komiteen støtter lovforslaget.

[10:31:47]: Etter å ha hørt på innleggene er det behov for å komme med min og Senterpartiets vurdering av det store temaet, som altså ikke var en Nav-skandale. vil understreke det så sterkt jeg kan: Det var ingen Nav-skandale. Problemet var ikke Navs folk og deres arbeid, det var en EØStrygdeskandale. Årsaken til det er nettopp den praksisen som representanten Torbjørn Vereide var inne på, at endringene er kommet etter tur. En har ikke tatt inn over seg det som er de logiske konsekvensene av EØSavtalens hoveddel og trygdeforordningen. Derfor har vi altså denne rettsskandalen. Norske myndigheter var ikke villige til å rydde opp i dette i denne saken før en fikk vedtak i Trygderetten og i EFTA-domstolen. Sånn kan vi ikke ha det, for hvis vi fortsetter den praksisen – det er flere gjenstående temaer som ikke er avklart, bl.a. på helseområdet – vil vi få flere rettsskandaler. Vi er altså ikke ferdig med dette temaet i forhold til de individuelle rettighetene til fri bevegelighet og lik behandling som følger av EØS-avtalens hoveddel og trygdeforordningen. Det er helt opplagt at dette vil få store konsekvenser, og at det er til de grader diskuterbart hva som er rett framover. Senterpartiet er imot EØS-avtalen, men når flertallet har vedtatt EØS-avtalen, må de forpliktelser som følger av avtalen, følges opp. Det er kjernen i rettsstaten, og det er det vi gjør. Jeg vil likevel understreke veldig sterkt at vi ikke kan fortsette med å behandle dette etter tur, for da vil vi komme i nye rettsskandaler på nye områder, for hele temaet omfatter mer enn det som er avklart hittil. Helseområdet er et av de viktigste som kommer framover. Presidenten

Sosialhjelpen skal sikre et minstemål av mat, klær og husly dersom det ikke finnes annen tilgjengelig hjelp i form av trygdeytelser eller arbeid. Sosialhjelpen skal være en midlertidig nødhjelp og ikke en permanent ytelse. Derfor er det viktig at ytelsen ikke virker passiviserende, men at det knyttes visse aktivitetskrav til den, samtidig som søkeren får annen hjelp til å avklares for enten permanente ytelser, arbeid eller skole. Dette var bakgrunnen for at den borgerlige regjeringen innførte aktivitetskrav for mottakere av sosialhjelp under 30 år. I fjor vinter kom det urimelige eksempler på krav til salg av bolig og andre eiendeler for å motta sosialhjelp. Det var eksempelvis krav om at man skulle selge egen bolig som man betalte mindre for å bo i enn om man hadde leid. Høyre etterlyste en justering i Navs veileder på samme måte som regjeringen Solberg gjorde under pandemien. Dette kom heldigvis på plass, og vi legger til grunn at denne typen krav ikke lenger forekommer. Men siden sosialhjelpen er ment å være en subsidiær og midlertidig ordning for dem som ikke kan dekke egne levekostnader gjennom arbeid eller økonomiske ytelser, mener Høyre det blir prinsipielt uriktig å innføre et fribeløp for inntekt, slik forslagsstillerne ønsker. Kommunene skal vurdere den enkeltes behov etter en konkret vurdering av vedkommendes situasjon. Flere nasjonale føringer vil derfor svekke kommunenes skjønn der det er rom for å gjøre mer personlige tilpasninger. tilpasninger. Høyre har først og fremst andre løsninger for å bedre folks økonomi. Vi foreslår at uføre skal kunne jobbe mer ved siden av trygden, vi foreslår å øke barnetrygden, vi foreslår å styrke moderasjonsordningene i barnehage og SFO for familier med lav inntekt, vi foreslår at alle skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av størrelsen på lommeboken, og vi vil senke matvarepriser gjennom å gjennomgå og lette importvernet for enkelte matvarer. Vi vil også gjøre det enklere å kombinere utdanning med mottak av trygdeytelser, vi vil bruke lønnstilskudd for å få flere innvandrere i arbeid, vi vil styrke boligkjøpermodeller, som leie-til-eie, for at flere skal kunne få sin vei inn i boligmarkedet,

Presidenten Forslagsstillerne trekker fram hvordan høyere priser på mat, strøm og bolig fører til at stadig flere må be om hjelp for å få endene til møtes. Jeg er enig i at den dyrtiden vi er inne i, er vanskeligst å håndtere for dem som har minst fra før. Røde Kors er en av flere som har sendt skriftlig innspill til behandlingen av dette representantforslaget. De er bekymret for økningen i fattigdom, særlig blant sårbare grupper. Det er òg kjent at mange sosialhjelpsmottakere har en opphoping av flere velferdsproblemer. Men velferdssamfunnet har ikke bare ett virkemiddel for å møte disse utfordringene. Levekårsforskjeller og sosioøkonomiske forhold kan forebygges gjennom kommunale tiltak, som bolig, tilrettelegging, veiledning og andre tjenester, for å nevne noe.

utmåles. Andre tiltak, som gratis kjernetid i barnehage, gratis SFO, bostøtte og tilgang til fritidstilbud, er viktige elementer i et samlet velferdstilbud. Derfor prioriterer også Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjennom regjeringens arbeid satsing på flere områder, noe som skal sikre gode levekår for folk flest. Regjeringen har òg, sammen med SV, bidratt til at de veiledende satsene for sosialhjelp har økt med 10 pst. fra 1. juli i år. Jeg vil også vise til den nye veilederen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som gir Nav-kontorene et praktisk hjelpemiddel for å kunne utøve skjønn og foreta konkrete, individuelle vurderinger. Undersøkelser viser at mange Nav-kontor allerede brukte det handlingsrommet som ligger i sosialtjenesteloven fra før, men med veilederen må vi forvente at dette handlingsrommet er tydelig og klart for alle. Et annet poeng er at sammenligningen av sosialhjelp med SIFOs referansebudsjett ikke nødvendigvis blir riktig. Sosialhjelp er ment som et sikkerhetsnett. Referansebudsjettet inneholder også en del utgifter til innkjøp av varige forbruksgjenstander. likevel viktig at SIFO har fått i oppdrag å utrede grunnlaget for de statlige veiledende satsene for sosialhjelp, og jeg ser fram til at dette blir lagt fram tidlig i 2024. Til slutt vil jeg nevne at regjeringens tillitsreform innebærer at flere beslutninger skal fattes nær innbyggerne. Jeg forventer at den tilliten blir brukt, og at de lokalt ansatte på Nav-kontorene bruker sitt handlingsrom til beste for brukerne.

Øvstegård (SV) [10:41:24]: Jeg vil starte med å takke forslagsstillerne for å reise en viktig sak. Økonomisk trygghet er en universell rettighet som alle skal ha i landet vårt. Uansett hva som har skjedd i livet, eller hvorfor man er der man er, har alle krav på et minste, anstendig Det er en helt grunnleggende byggestein i det spleiselaget som fellesskapet vårt er. Jeg har ikke for vane å sitere arbeiderpartipolitikere, men det er en ting Einar Gerhardsen sa, som jeg ofte tenker på når vi på Stortinget behandler saker som akkurat dette. Han sa om velferdsstaten at man ikke lenger skal måtte oppsøke hjelp med noen verdighetsattest med seg – det skal holde med en fødselsattest. Det er noe av poenget med de universelle rettighetene: Ingen skal måtte leve på nåden til en god velgjører. Ingen skal måtte være i noens makt på den måten, i et avhengighetsforhold. Derfor er universelle rettigheter til inntektssikring og f.eks. økonomisk sosialhjelp, og at vi alle kan oppsøke det, så viktig. Det er frigjørende. Dessverre er sosialhjelpen i dag ofte så lav og så rigid at den gir verken trygghet eller frihet. I Fafo-rapporten

det er ikke rart at matkøene har vokst i den priskrisen vi står i nå, når fellesskapets siste økonomiske sikring er langt under hva som faktisk kreves for å leve. Stikk i strid med Gerhardsens visjon for velferdsstaten blir folk nødt til å oppsøke nettopp veldedigheten for å klare seg. Derfor støtter SV mange av forslagene i denne saken. De statlige satsene for sosialhjelp må opp. Det må gjøres mer forpliktende, og utmålingen må bli rausere i forhold til avkorting mot annen inntekt.

Vi har også fått med oss regjeringen på et større arbeid om satsene, og der vil vi fortsette kampen. Det er noen av forslagene i denne saken som vi ikke er med på, fordi vi har våre egne løsninger. De følger vi særlig opp i budsjettforslaget vårt. Der foreslår vi igjen å øke sosialhjelpen permanent med 10 pst., for å nå det som er SVs politikk på området, nemlig en statlig mer forpliktende norm for sosialhjelp tilsvarende det forskningen sier et livsopphold faktisk koster.

[10:44:29]: Vi har en fattig- domskrise under oppseiling i Norge. Over 100 000 husstander i dette landet har ikke råd til å sette alle måltider på bordet. Det er alvorlig. Det er også en krise for velferdsstaten vår, for svaret på denne krisen, fra både arbeidsminister Brenna og Nav-direktør Holte, er at disse menneskene bør gå og oppsøke Nav. Det er jo helt riktig. Det er fasitsvaret på det spørsmålet. Trenger du hjelp? Sliter du? Da bør du i Norge gå og oppsøke Nav, for de har plikt

alle disse menneskene som er for fattige til å få hverdagen til å gå rundt. Det er derfor 115 000 mennesker står i matkø eller oppsøker frivillig mathjelp på andre Det er derfor Nav-ansatte henviser folk videre fra eget kontor til Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner – fordi de ikke har verktøyene til å hjelpe. hjelpe. Dette forslaget er et forsøk på å gjøre noe med det. Det er et forsøk på bidra til at færre skal trenge matkøen for å få hjelp, og at flere skal få den hjelpen de trenger i Nav. Da er det flere ting som må til. Det ene er at det laveste sikkerhetsnettet i velferdsstaten må løftes. For det er det sosialhjelpen er

det må bli lettere å få tilgang til sosialhjelp enn det er i dag. Altfor ofte hører vi historier om mennesker som kvier seg for å gå og søke sosialhjelp, fordi de opplever det som byråkratisk og tungvint, og fordi de i tillegg må vrenge ut hele sin privatøkonomi for en saksbehandler. Det kommer til å bli sagt mye om faglig skjønn og alt dette i dag. Det er helt riktig og viktig, men Fellesorganisasjonen i Norge, som organiserer sosionomene, støtter flesteparten av disse kravene. De ønsker statlige gulv. De ønsker færre regler. De ønsker mindre kontroller. Det å skyve dem foran seg og late som om det er derfor man ikke øker sosialhjelpen, eller at det er derfor man ikke kan innføre et høytidstillegg, eller at det er derfor man ikke kan ha Nav-kontorer i alle kommuner, eller hva det skulle være, synes jeg er relativt merkelig. Helt til slutt må vi si noe om julen. Nå er det 600 000 mennesker i Norge som gruer seg til jul, melder VG i dag. Da er det minste,

vi ser det òg i Noreg, då tenkjer eg at det berre er endå viktigare at vi har gode sosialdemokratiske løysingar som gjer livet og kvardagen til folk enklare.

frå ein avklaringsprosess med arbeidsoppfølging og inntektssikring til å få ingenting. Når ein får tvangssal på toppen av det, er det ikkje rart at liv går til grunne. Eg er glad for at vi har avskaffa begge delar i si urimelege form.

Viss ein skal leggje på eit fribeløp der, er det krevjande. I dag er det omtrent 131 000 som mottek sosialhjelp, samanlikna med dei om lag 370 000 som har

Vårt prosjekt skal òg vere for dei som sit nedst ved bordet, med ordningar og tiltak som gjer livet til folk litt enklare. [10:51:00]: La meg begynne med å si at velferdsstaten vår ikke er til pynt, den er til bruk.

Vi må derfor være åpne for å vurdere justeringer. Det er bakgrunnen for at mitt departement har gitt SIFO i oppdrag å vurdere grunnlaget for de statlige veiledende satsene for økonomisk stønad. Selv om det kan være aktuelt å vurdere justeringer i ordningen, mener jeg det ikke er hensiktsmessig å vurdere forslagene som her fremmes, videre – dels fordi forslagene er i strid med sosialhjelpens karakter som en skjønnsbasert ytelse som forvaltes av kommunene, og dels fordi vi bør avvente resultatene fra de analysene som allerede er satt i gang. i gang. Sosialhjelpen skal sikre et nøkternt og forsvarlig livsopphold. Hvor mye den enkelte trenger, vil variere. Ordningen bygger på at kommunene har rett og plikt til å vurdere konkret den enkeltes behov. Riktignok finnes statlige veiledende satser, men disse er nettopp veiledende og skal være et utgangspunkt for vurderingen av hvor mye søkere får utbetalt. Utover dette finnes det ingen standardiserte satser. Saksbehandlerne skal bruke sitt skjønn. Nav utarbeidet i fjor en ny veileder om økonomisk sosialhjelp. Veilederen gir Nav-kontorene et praktisk hjelpemiddel for å kunne utøve skjønn og foreta konkrete vurderinger. Veilederen synliggjør også at sosialtjenesteloven har sosialtjenesteloven har et handlingsrom. For eksempel understreker veilederen at Nav-kontorene skal være spesielt oppmerksom på forhold som er av betydning for oppvekstvilkårene til barn og unge. Loven har et handlingsrom, og jeg mener det ikke er behov for konkrete føringer knyttet til spesifikke forhold. Videre vil jeg vise til at sosiale tjenester er et kommunalt ansvar. Da mener jeg vi fra statlig hold skal være tilbakeholdne med å gi føringer om hvordan kommunene skal utøve dette ansvaret. ansvaret. Forslagsstillerne tar til orde for et nytt system for regulering av de veiledende satsene og å heve satsene. Her vil jeg vise til at de veiledende satsene er justert årlig siden 2006. Satsene ble økt ekstraordinært med 10 pst. fra juli i år og vil bli økt ytterligere i henhold til prisveksten i 2024. Vi bør avvente SIFOs rapport før vi gjør noe mer, fordi den kan gi oss et bedre grunnlag til å vurdere om det er behov for justeringer i de veiledende satsene. Som jeg startet med å si, skal sosialhjelpen utmåles skjønnsmessig. Det er den enkeltes behov som skal ligge til grunn når man vurderer hvilken hjelp den enkelte trenger. Jeg vil være varsom med å overstyre dette, spesielt dersom det er slik jeg forstår at forslagsstillerne har et ønske om, at hver enkelt skal få utbetalt mer. Resultatet kan jo i ytterste konsekvens være konsekvens være det motsatte. Vår vel ferdsstat skal virke for alle våre innbyggere hver dag hele livet, enten det er jul, nyttår, påske, dyrtid eller ikke.

å skaffe mat på bordet, også mottar økonomisk sosialhjelp. Dette skjer på tross av at SV sammen med regjeringspartiene ble enige om å øke de statlige veiledende sosialhjelpssatsene med 10 pst. for i år. Derfor er mitt spørsmål til statsråden enkelt: Hva tenker regjeringen om at mennesker som mottar fellesskapets hjelp, altså etter de veiledende satsene som er fastsatt sentralt, ikke får nok til å sette mat på bordet? [10:55:01]: Jeg vil takke for et viktig spørsmål. Det er krevende for mange nå, det er ikke til å komme unna. Jeg mener det er bra at frivilligheten og Nav samarbeider, rett og slett fordi frivilligheten representerer en annen del av det fellesskapet og den velferdsstaten vi har i dette landet

fortsatt er slik at arbeid er veien ut av fattigdom for veldig mange mennesker. Jeg mener også det er interessant å se nærmere på om man velger å stå i matkø, eller om man må stå i matkø. Det opplever jeg at vi ikke har kommet helt til bunns i, og det er også noe vi må finne mer ut av.

lurer jeg på om statsråden mener det å ha et skikkelig, anstendig livsopphold skulle være et hinder for at folk kommer i jobb. Jeg mener tvert imot at det er en stor fordel hvis man er arbeidssøkende eller i et helseløp

Statsråden er enig i at vi skal ha et anstendig nivå på de ytelsene vi gir til folk som ikke kan jobbe. Allikevel er det sånn at 40 pst. av dem som står i disse matkøene, er forholdsvis nyankomne ukrainere til Norge. En del av dem er også syrere som har vært i Norge noe lenger, men som på en eller annen måte har innvandrerbakgrunn. Jeg mener det forteller oss noe om hvordan vi må skru på flere virkemidler, både for å få folk i jobb og for å bidra til at folk kommer i aktivitet, blir integrert og kan forsørge seg selv. Derfor har jeg lagt opp til at vi nå endrer introduksjonsprogrammet for nyankomne på en måte som arbeidsretter det tydeligere, som sørger for å få flere arbeidsrettede elementer inn i programmet, og som skal bidra til at arbeidsliv og næringsliv og den enkelte arbeidssøker finner hverandre. Jeg mener vi har en velferdsstat som tar godt vare på hver enkelt av oss. Noe av grunnen til at det kan være

statsråden er opptatt av å skille mellom dem som står i matkø fordi de velger det, og dem som står der fordi de må det. Jeg er litt usikker på om det skillet er så viktig, for blir man kvitt alle som må stå der, er det vel helt greit at de som velger å stå i matkø, bare blir stående der. Det er vel ingen som vil forby dem å gjøre det hvis de gjør det av fri vilje,

vedtok Stortinget, med regjeringen i spissen, en ekstra julehjelp til sosialhjelpsmottakere, 1 000 kr per mottaker og 1 000 ekstra per barn. I år har statsråden avvist å gjøre noe slikt. Hva er årsaken til at statsråden mener det er mindre nødvendig med en sånn hjelp i år enn det Arbeiderpartiet og regjeringen tydeligvis mente var nødvendig i fjor? Vår velferdsstat skal virke hver eneste dag, hele året. Uansett hvem du er, hvor i Norge du bor, eller hva begrunnelsen er for at du skulle trenge hjelp på et tidspunkt i livet, skal velferdsstaten fungere.

hjelpe veldig mye mer ved at Stortinget jevnlig bevilger litt ekstra, framfor høyt og tydelig si at vi stoler på og forventer at velferdsstaten stiller opp og bidrar ved de behovene folk måtte ha, f.eks. ved å få dekket utgifter i forbindelse med høytider og ellers. Det er krevende for mange nå, og jeg forstår at det kan være fristende å gjøre enkeltbevilgninger.

I det forslaget som regjeringspartiene nå stemmer ned, ligger det en haug med permanente endringer som skal virke året rundt, og som handler om måter å regulere sosialhjelp på, reglene for å motta sosialhjelp osv. Det er ikke sånn at Rødt eller SV dukker på denne talerstolen en gang i desember og plutselig bryr seg om de fattige. Vi har stått på denne talerstolen hver eneste måned hele året og bedt om økt sosialhjelp i omtrent alle sammenhenger. Her opplever jeg at man gjør det beste til den godes fiende. Ja, det er riktig at det hadde vært bra å få bedre orden på dette mer permanent, det er viktigere enn en tusenlapp før jul, men det er ikke noen unnskyldning for ikke å bevilge en tusenlapp før jul. Jeg må tilbake til det som egentlig er spørsmålet: Hva var det Arbeiderpartiet ikke skjønte i fjor, da man bevilget denne ekstra julehjelpen her på Stortinget, som nå har blitt annerledes, og som dermed gjør at det ikke er riktig å gjøre dette

Det er krevende for mange nå, derfor har vi også gjort grep gjennom det året vi er i ferd med å legge bak oss. Vi har økt barnetrygden ved to anledninger, vi har sørget for å redusere prisene på både SFO og barnehage i flere statsbudsjett på rad. Fra august neste år vil prisen reduseres med ytterligere 1 000 kr for veldig mange familier og 1 500 kr for Vi må gjøre velferdsstaten vår tilgjengelig, i form av både rimelige og tilgjengelige velferdstjenester, og velferdsstaten vår skal stille opp når folk har behov for økonomisk støtte.

det Mímir Kristjánsson (R) [11:02:35]: Jeg er helt enig med statsråden i at velferdsstaten må virke hele året. Jeg er litt usikker på om jeg vil si at den virker hele året, når man ser de utfordringene man har i dag. Jeg er også enig i at regjeringen har gjort mange gode tiltak i løpet av den perioden den har sittet. hvert fall gjort tiltak i riktig retning, i motsetning til den forrige regjeringen, som gjorde tiltak i motsatt retning. Men så lenge matkøene og fattigdomsproblemene vokser, har man ikke gjort nok. Det er jeg helt sikker på at statsråden vil være enig med meg i. i. Jeg registrerer at det Arbeiderpartiet og regjeringen mente var nødvendig i fjor, nemlig å komme familier til unnsetning med en ekstra tusenlapp til jul, mener man ikke lenger er nødvendig i år. Det har jeg relativt vanskelig for å forstå beveggrunnene bak. Mitt spørsmål forblir da det samme til statsråd Brenna: Hva var det i fjor som gjorde at det var riktig å komme med en sånn bevilging da? mitt svar er det samme, at velferdsstaten skal fungere hele året. Den skal stille opp for oss når vi trenger det, og arbeid er veien ut av fattigdom for veldig mange mennesker. At det er krevende for folk nå, betyr ikke at vi som storting eller regjering skal la være å ha høye forventninger og tillit til velferdsstaten vår. Tvert imot er det understreket i rundskriv til Nav og presiseringer knyttet til det, at man skal ta hensyn til barn, og man skal ta hensyn til om det er spesielle situasjoner i løpet av året. Jeg vil legge til at noen av de største utfordringene vi har knyttet til fattigdom, er at den går i arv. Et av de viktigste grepene vi gjør for framtidens voksne – forhåpentligvis arbeidstakere – er derfor å sørge for at ungene våre kan delta i barnehagen. Derfor er ikke det å redusere barnehage- og SFO-prisen bare tiltak her og nå, som reduserer folks utgifter til viktige velferdstjenester. Det er også et utjevnende tiltak som forhåpentligvis bidrar til at flere mennesker kan klare seg enda bedre i framtiden, og at negative parametre ikke går i arv mellom generasjoner, sånn at vi i framtiden kan ha enda flere i jobb.

Det er juridiske spissfindigheter, det er skarpe interessemotsetninger, det er lovtekster som jeg ikke bestandig forstår, og noen ganger er man kanskje usikker på konsekvensene av vedtakene man gjør her i salen. Det å øke sosialhjelpen er ikke er ikke en sånn sak. Det er ikke astrofysikk. Sosialhjelpen er det laveste sikkerhetsnettet i velferdsstaten vår. Rødt støtter alle tiltak som gjør at folk ikke trenger å få sosialhjelp, om det er at uføre kan jobbe mer ved siden av uføretrygden sin, om det er å få flere i jobb, eller om det er å kutte i regningsbunken sånn at flere får det til å gå rundt med den lønnen de har. Alt det er veldig, veldig bra. Men de diskusjonene er ingen unnskyldning for å ikke øke sosialhjelpen, for det er en utopi å tro at vi ikke trenger sosialhjelpen. Noen vil alltid ha behov for akutt midlertidig økonomisk hjelp. Da må vi ta inn over oss at den hjelpen man får i dag, ikke er god nok. Når så mange må gå til frivilligheten etterpå for å bli mette, er det ikke nok penger. Det er ikke avansert å si at de som har aller minst i samfunnet vårt, som de som mottar sosialhjelp per definisjon har de har hatt en rettighet, de har blitt saksbehandlet, de har fått veiledning og hjelp, og det er slått fast at disse menneskene trenger den hjelpen – er for fattige, og at flere penger vil gjøre dem mindre fattige. Så enkelt er det faktisk, og alle diskusjonene som handler om grunner til å ikke havne på sosialhjelp, kan vi faktisk rydde av bordet her og nå. Rødt mener også at velferdsstaten vår skal virke hver eneste måned hele året. Sist år, fjoråret, mener jeg at velferdsstaten vår ikke gjorde det. Når vi har over 100 000 husstander som oppsøker matkøer, når Matsentralen sier at det er mer enn dobling av behovet, når man går tom for mat på Matsentralen, og når frivilligheten ikke har nok hender til å hjelpe dem som trenger hjelp, så funker det Den anerkjennelsen må vi faktisk starte med. Selv om vi har langsiktige løsninger for at fattigdom f.eks. ikke skal gå i arv, så er det noe med å vokse opp i en familie der foreldrene ikke kan gi deg det som alle andre har. Det har blitt billigere å gå i barnehage, men i den barnehagen har alle de andre ungene adventskalender. Alle de andre ungene får gaver til jul. Alle de andre ungene drar kanskje på en sommerferie. Alt dette er også viktig når vi diskuterer sosialhjelp. Rødt kommer derfor til å fortsette å kjempe for hver eneste krone i økning i sosialhjelpen

[11:07:53]: Det både berører meg og opprører meg når jeg får mailer fra folk som sliter i hverdagen – og når jeg ser oppslagene i media. Det berører meg fordi mange av disse faktisk har klart seg selv i en normalsituasjon. Det opprører meg fordi svarene fra regjeringen ikke er til hjelp for dem som trenger hjelp. Det må bli lettere å få sosialhjelp – nei, i min ideelle verden må det bli lettere å klare seg på den inntekten man har.

når jeg besøker Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, opplyses det om at svært mange av de nye som står i matkø, er familiefolk, som har klart seg selv og betalt sine utgifter, men ikke lenger klarer det prisene på mat og andre nødvendige ting som man trenger, som drivstoff og strøm, har gått til værs. På toppen av det hele har man en rente som også har gått til værs. Mange av dem sier at de ville ha klart renten hvis alt annet hadde vært normalt, men i sum blir det rett og slett for meget. Da er ikke løsningen bare å øke satsene. Da er løsningen å gjøre noe med de tingene, som avgiftene på mat og andre nødvendige ting, som strøm og drivstoff, samt redusere skatt – men det hører man sjelden venstresiden løfte fram. Det at folk flest har noe i pengeboka som gjør at de klarer seg selv, må være prioritet

(A) [11:10:25]: Budskapet om å oppsø- ke Nav står ved lag. Den nye veilederen, som tidligere statsråd Mjøs Persen tok initiativ til, møter dagens situasjon bedre. Veilederen er for så vidt ikke så ny lenger, den er datert 16. desember i fjor. Jeg anbefaler alle å ta en titt på denne veilederen, for den har veldig mange gode formuleringer som jeg tror flere vil stille seg bak. Det oppfordres bl.a. til mer oppsøkende virksomhet fra Navkontorene, fordi noen av de mest sårbare brukerne kanskje ikke oppsøker Nav på Veilederen er også veldig tydelig på at tilbud fra frivillige organisasjoner skal være et supplement til brukerne. Og så er det sånn at Nav-kontorene skal ta hensyn til høytider, og det forventer vi også at Nav-kontorene gjør. Høytid er dessuten ikke bare de kristne høytidene jul og påske. Nav skal også sørge for høytidsbidrag for sosialhjelpsmottakere som feirer id. Jeg tenker at det er viktig at vi bidrar til å bygge tillit, slik at flere personer oppsøker Nav. Det er, som statsråden sa, positivt at Nav kan være et sikkerhetsnett i den vanskelige situasjonen situasjonen mange personer står i nå. Det er så utrolig viktig at sosialhjelp hjelper folk over kneika. Det skal ikke være en stønad som dytter deg utfor kanten, og det er jo det denne diskusjonen har handlet om lenge, da vi fikk historier om folk som ble bedt om f.eks. å selge boligen sin og heller å bo i noe dyrere. Det er kontraproduktivt. Hele poenget er å hjelpe folk over kneika, og jeg mener at den veilederen som kom før jul i fjor, er bedre tilpasset det. til å trekke fram et eksempel fra lokalpolitikken. Poenget med sosialstønaden er at den skal være en kortsiktig økonomisk nødhjelp. De som ender opp med å ha sosialhjelp som en mer varig stønad til livsopphold, er kanskje på feil ytelse i utgangspunktet. I tidligere Ski kommune gjorde vi et prosjekt hvor vi så på hvem disse sosialhjelpsmottakerne er, og hvorfor de blir gående på denne ytelsen over tid. av dem hadde kanskje helseproblemer som gjorde at de burde ha vært på arbeidsavklaringspenger eller kanskje uføretrygd istedenfor. Vi må se på det også: Er det noen som ikke får den ytelsen de burde få? I tillegg, parallelt med at vi gjorde den opprydningen, hadde vi også det som ministeren har vært inne på, tiltak for å få flere av disse inn i jobb, med lavterskeltilbud, for også å hjelpe dem den veien. Poenget er at her er det mange ulike tiltak som må virke sammen for at vi skal komme i mål. Men den nye veilederen, som ikke er så ny lenger, er fortsatt veldig god.

[11:13:41]: Jeg føler behov for i denne debatten å slå fast Senterpartiets grunnsyn og grunnholdning i dette viktige spørsmålet. Etter vår vurdering er det slik at alle i arbeidsfør alder ønsker å ha et arbeid som en kan leve av – alle i arbeidsfør alder ønsker å ha et arbeid en kan leve av. Vi står for arbeidsintegrering, vi står for full sysselsetting, vi står for det syn at knapphet på arbeidskraft er et gode, for det fører til at de som har en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet, dermed lettere får arbeid og dermed får egen inntekt. Noen kan ikke arbeide fullt eller helt, derfor er en avhengig av offentlige økonomiske ytelser. Statlige ytelser – det er det som er det sentrale. Det er det som preger vår velferdstradisjon, at vi skal ha statlige ytelser som er slik at en kan leve et anstendig liv. Vi har kommet i den situasjonen at de statlige ytelsene ikke er tilstrekkelige, og stadig flere blir da avhengig av det som skal være midlertidige ytelser, nemlig den kommunale sosialhjelpen. Det er en negativ utvikling som må stoppes. Når det i tillegg blir matkøer, hvor frivillige organisasjoner skal dele ut mat, har vi virkelig fått fram hva det er som skjer i det norske samfunnet. Vi må se på de statlige ytelsene, slik at en kan leve et anstendig liv, at det å stå i matkø ikke blir normalt verken for en som er født i Vestfossen, eller i Ukraina. Det er ikke slik vi skal ha det i Norge. Vi skal ha mulighet til å få arbeid, og de som ikke kan arbeide, skal ha statlige ytelser. Og så har vi sikkerhetsnettet med sosialstøtten. Jeg fant behov for å si dette, for jeg synes jeg synes vi er inne på en kurs som bringer oss vekk fra de stolte tradisjoner som det har vært tilstrekkelig bredt flertall for i denne sal for å sikre framover. Marie Takk for tydelige ord fra representanten Lundteigen.

nå med det nye flertallet i Tromsø har man fått til enten å øke sosialhjelpen eller gjøre vilkårene for sosialhjelpsmottakerne bedre på ulike måter.

Jeg mener at politikk funker slik at man skal bruke muligheten der man har den. Flertallet i Oslo, Bergen, Tromsø, og kanskje gamle Ski kommune, fikk til positive ting med sosialhjelpen. Det flertallet har vi på Stortinget nå, selv om man har mistet det i en del kommuner, spesielt de største byene i Norge. Derfor mener Rødt at vi må bruke den politiske muligheten på Stortinget til å sikre bedre vilkår og høyere nivå på sosialhjelpen i hele landet. Det er bekymringsfullt at f.eks. det nye lokalstyret i Bergen nå sier at man skal fryse sosialhjelpen. I realiteten er det et når vi har en prisvekst som er så høy som nå, da vil det å fryse den på dagens nivå være et kutt for sosialhjelpsmottakere i Bergen. Det er noe vi her på Stortinget kan dra i motsatt retning av og vise hvorfor den høyrebølgen som kom i lokalvalget i år, ikke må gjenta seg i stortingsvalget om to år. Da er det en siste oppfordring fra meg: Vi har sagt at julen må komme tidligere i år, for det tar tid for Nav å utbetale ekstra julehjelp. Vi forstår at forslaget vårt blir nedstemt nå, men vil minne om at det fortsatt ikke er for sent. Det var på Stortingets siste dag i fjorårets sesjon at det ble vedtatt, og da også med et mye større flertall enn dem som har snakket positivt om sosialhjelpen i denne debatten.

(ordfører for saken): Re- presentantforslaget fra Rødt inneholder to forslag, hvorav det første omhandler presisering av begrepet «tillitsvalgt» i arbeidsmiljøloven, og det andre omhandler begrepet «tariffavtale» i arbeidstvistloven. Ingen av disse to forslagene får flertall i denne innstillingen. Komiteens flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt har imidlertid samlet seg om et forslag som utgjør komiteens tilråding: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere behovet for en bred gjennomgang av arbeidsmiljølovens bruk av begrepene «tillitsvalgt» og «tariffavtale». Dersom det i denne sammenheng viser seg å være behov for endringer, presiseringer eller begge deler, ber Stortinget regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer.» Jeg anbefaler innstillingen på vegne av komiteen. For Arbeiderpartiet går det en tydelig rød tråd gjennom alle sakene knyttet til innleie og bemanningsselskaper de siste årene. Innstrammingene i innleieregelverket er en del av et større bilde, der vi går grundig til verks for å få useriøse aktører ut av norsk arbeidsliv. Vår intensjon og vår kommunikasjon har vært klar: Det organiserte arbeidslivet skal styrkes, og tillitsvalgte skal få flere verktøy. Det er snart et år siden vi vedtok de siste innstrammingene knyttet til innleie, og med fare for å høres litt pompøs ut vil jeg sitere meg selv fra den debatten: «Det vil fortsatt være mulig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå, men da må det være etter avtale med tillitsvalgte hos fagforening med innstillingsrett. Dette er også et ledd i å stimulere til flere tariffavtaler og et mer organisert arbeidsliv.» Innstillingen i behandlingen av dette representantforslaget viser også til komiteens og Stortingets behandling 4. juni 2018. Her utgjorde dagens flertall mindretallet i komiteen, men vant flertall i Stortingets behandling. Debatten i salen levner heller ingen tvil om at flertallets mening var at den lokale avtalen om innleie etter § 14-12 andre ledd skal gjøres med tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett. Dette er ikke en ytterligere innstramming av regelverket, men en presisering av Stortingets intensjon med lovendringene. Til slutt: Som saksordfører vil jeg takke tidligere saksordfører Trine Lise Sundnes for en god jobb i denne saken. Hun har etter hvert i denne prosessen byttet komité, men jeg synes likevel det er verdt å nevne hennes navn i denne sammenheng.

Skal man tro tidligere arbeidsminister Marte Mjøs Persen og statsrådens eget fagdepartement, kan tillitsvalgte, uavhengig av om de er organisert, inngå avtale om innleie så lenge de representerer et flertall av arbeidstakerne innleien gjelder. Det er altså ikke et krav om at den tillitsvalgte er medlem av fagforening med innstillingsrett. Dette er bekreftet av departementet gjennom flere skriftlige spørsmål, og departementet bruker dette utgangspunktet i sin argumentasjon overfor ESA om at regjeringens innleieregler ikke er i strid med EØS-avtalen. EØS-avtalen. Dette var en viktig avklaring for mange av landets bedrifter som er avhengig av innleie for å levere på sine oppdrag. Men etter behandlingen av denne saken er forvirringen dessverre komplett igjen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i en merknad til dette forslaget at «det er tydelig at det er fagforeninger med innstillingsrett og deres tillitsvalgte som kan inngå avtale om innleie.» I innstillingen fremmer regjeringspartiene et forslag hvor man ber regjeringen gjennomgå arbeidsmiljølovens bruk av begrepet «tillitsvalgt» og eventuelt komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer ved behov. ved behov. Det er først og fremst en selvmotsigelse å hevde at det er tydelig hvem som kan regnes som tillitsvalgt, samtidig som man ber regjeringen om å avklare begrepet. For det andre strider innholdet i denne merknaden mot departementets eget svar til ESA. Men hovedpoenget her er at det blir flertall for et forslag som har intensjon om å stramme inn på hvem som kan inngå avtale om innleie. Innleiereglene blir altså enda strengere enn det de opprinnelig var. var. Jeg må bare spørre: Har regjeringspartiene egentlig kontroll på hvordan de kommuniserer sine egne lovendringer til dem som rammes av det? Forstår regjeringen at spørsmålet om hvem som kan inngå avtale om innleie, nettopp var avklart inntil det nå ikke er det lenger? Eller er presset fra fagbevegelsen så stort at det er behov for å si én ting til dem og noe annet til EFTAs overvåkningsorgan for å slippe å bli dømt for brudd brudd på EØSavtalen? Jeg mistenker egentlig ikke regjeringen for det siste, men det minste regjeringen nå kan gjøre, er å kommunisere tydelig til ESA at det har skjedd en snuoperasjon de siste få ukene. Vi kan ikke ha det sånn at ESA fatter beslutning på feil grunnlag og feil informasjon om hvordan innleiereglene praktiseres i Norge.

fremme forslag om å presisere begrepet «tillitsvalgt» i arbeidsmiljøloven, og jeg vil takke for samarbeidet i komiteen for å få en avklaring i hvordan arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd – tillitsvalgtbegrepet – skal forstås og praktiseres. Dagens arbeidsmiljølov § 14-12 andre ledd, om «virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven»,

det var Kristelig Folkeparti som ga flertall for dagens lovtekst. Det som var viktig for Kristelig Folkeparti, som det er for Senterpartiet, er at et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Det

generelt er seriøse og profesjonelle både med hensyn til å innrette seg etter gjeldende regler og til å forhandle og drøfte med sine tillitsvalgte.

Både Tom-Christer Nilsen og Margret Hagerup, som hadde innlegg fra Høyre i salen den gangen, understøttet dette standpunktet. Vi var altså i den situasjonen da loven ble behandlet, at både proposisjonen, Høyres representanter og vi som fikk flertall, hadde en felles forståelse av hva som lå i begrepet «tillitsvalgt». Jeg var saksordfører. Jeg er meget overrasket over at det har blitt uklarhet rundt dette. Det er helt unødvendig at det skulle bli uklarhet. Det som er viktig i den innstillingen vi nå behandler, er at det slås fast av et flertall av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt at bruk av § 14-12 andre ledd forutsetter en skriftlig avtale mellom tillitsvalgt fra fagforening med innstillingsrett

(komite- ens leder): Et organisert arbeidsliv, der arbeidstakerne har innflytelse over jobbene sine og tar sin del av verdiene som blir skapt, for rettferdig fordeling av makt og rikdom, det er avgjørende for å ha et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap. Derfor er denne saken viktig på et overordnet plan,

Derfor har det vært et viktig krav å sikre at innleie bare skal foregå fra reelle produksjonsbedrifter for å dekke midlertidige behov, og at det offentlige igjen skal stå for arbeidsformidlingen. Regulering av innleie som venstresiden har innført, er viktige skritt i riktig retning, men vi har dessverre også sett at det blir motarbeidet, at det blir omgått, f.eks. i isolasjons-, stillas- og overflatebehandlingsfagene i petroleumsnæringen, sjefene har gått rundt tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett for å avtale innleie med andre valgte personer. Tidligere arbeidsminister Persen har som kjent uttalt i brev til Stortinget at loven må tolkes bredt, og dermed har vi kommet i denne situasjonen. Derfor er det bra den nye arbeidsministeren sier det er tillitsvalgt fra fagforening med innstillingsrett som gjelder, og at flertallet i komiteen her på Stortinget nå også slår helt tydelig fast det samme. Da burde lovgivers intensjon være helt klar og tydelig. Likevel vet vi at når ting blir satt på spissen, er det viktig å være sikker.

for å få godkjent innleie må man enkelt forklart ha avtale med noen som er tillitsvalgt, og samtidig må bedriften ha en fagforening med såkalt innstillingsrett, det vil egentlig si en stor fagforening og ikke bare en husforening ledelsen har satt sammen med to–tre medlemmer. Spørsmålet gjelder den merkelige omgåelsen man har begynt å gjøre, f.eks. i det store ISO-selskapet KAEFER på sokkelen. Omgåelsen er at man har en tariffavtale med Fellesforbundet, en stor fagforening, men man inngår likevel avtale om innleie med et verneombud som ikke er medlem av Fellesforbundet. Gjennom den ne omgåelsen kan man altså hente inn innleie på tvers av det som er fagforeningens ønske, og på tvers av det som helt tydelig og åpenbart har vært lovgivers intensjon, som også representanten Lundteigen gjorde veldig klart. Det har dessverre blitt skapt en del tvil om dette grunnet et svar som kom fra statsrådens forgjenger, Mjøs Persen, på spørsmål fra representanten Molberg, men jeg opplever at den tvilen nå er blitt feid til side fra regjeringens side. Det er ingen tvil om hva regjeringspartiene mener er intensjonen med lovverket, hvem det er som skal regnes som tillitsvalgte i norsk arbeidsliv, og hvem det som skal få muligheten til å gjøre avtaler om innleie. Vi er veldig glad for at det er bred støtte og flertall for at man skal sette seg ned med partene og vurdere om det trengs å presiseres i loven hva en tariffavtale er, hva tillitsvalgte er – alt dette som bidrar til å skape denne uklarheten. Vi er også veldig glad for at de merknadene regjeringspartiene leverer, og som det er flertall bak, slår så utvetydig fast hva som er det store stortingsflertallets intensjon, og hva som er hensikten med dette lovverket og disse reglene. I all hovedsak syns vi det er bra at tvilen nå ryddes av veien. Spørsmålet vi stiller oss, er om KAEFER Energy ser det på samme måte, eller om de tvert imot tenker å fortsette med sin praksis og avtale innleie med verneombudet, uavhengig av hva som blir sagt i merknads form Det er derfor vi har ønsket å gå enda litt lenger, for vi ser at arbeidsgiversiden jobber på høygir for å finne måter å omgå innleieregelverket på. Det er bakgrunnen for våre forslag, men i all hovedsak er vi glad for det som blir vedtatt her i dag.

For regjeringen er det viktig å legge til rette for et godt partssamarbeid og økt bruk av tariffavtaler. Vi ønsker å bevare og styrke tariffavtalenes framtredende rolle i norsk arbeidsliv. Innstramningene vi nylig har gjort i innleieregelverket, bidrar til nettopp dette. Det å ha tariffavtale med en stor fagforening har nå fått enda større betydning når det gjelder innleie. Avtaleadgangen i arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd gir partene i tariffbundne virksomheter en viss adgang til selv å avklare om innleie er et egnet virkemiddel på arbeidsplassen, samtidig som den sikrer at de som blir berørt, får innflytelse på beslutninger om innleie. Hva som nærmere kreves for at en lokalt tillitsvalgt skal kunne sies å representere de aktuelle arbeidstakerne i spørsmål om innleie, beror på en konkret vurdering, hvor partene også må ta hensyn til eventuelle begrensninger som kan følge av tariffavtalene. Det er viktig å understreke at intensjonen bak avtalebestemmelsen aldri var å legge til rette for at fagforeningstillitsvalgte bevisst skulle kunne forbigås i tariffbundne virksomheter. Tvert om innebar skjerpingen av bestemmelsen i 2019 med krav om at virksomhetene må ha tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett – en betydelig styrking av fagforeningenes rolle og det organiserte arbeidslivet. Jeg er opptatt av at regelverket ikke misbrukes eller omgås. Derfor vil jeg følge nøye med på utvikling og praksis på dette området. Jeg har invitert partene i arbeidslivet til et møte rett over nyttår for å diskutere praktiseringen av bestemmelsen og samspillet mellom lovens bestemmelser og tariffavtalene. Her vil vi også diskutere behovet for eventuelle presiseringer og behovet for en bred gjennomgang av arbeidsmiljølovens bruk av begrepene «tillitsvalgt» og «tariffavtale». I den forbindelse viser jeg til veilederen som er utarbeidet, og hvorvidt det kan være formålstjenlig å gjøre presiseringer i denne. i denne. Jeg mener det er viktig at vi holder fast ved en viktig styrke ved vår arbeidslivsmodell, nemlig at lovverket vårt gir rammer, og at partene kan organisere, avtale og håndtere enkeltheter som oppstår på den aktuelle arbeidsplass. Det er pragmatisk, det er forpliktende,

Det synes jeg er litt rart, all den tid statsrådens eget departement, bl.a. i brev til ESA av 5. mai 2023, bekreftet at tillitsvalgte ikke trenger å være organisert i en fagforening for å inngå avtale om innleie. Departementet bruker altså dette i sin argumentasjon overfor ESA for at de nye innleiereglene ikke er så inngripende, og derfor ikke er i strid med EØS-avtalen. Samtidig skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet i merknader at det er tydelig at en tillitsvalgt må være organisert, det fremmes som kjent også forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med lovendringer. Mener statsråden dette nå er avklart, selv om departementet sier noe annet i sitt forsvar til ESA, og kommer i så fall statsråden til å orientere ESA om denne innstramningen?

presiserer et flertall hva intensjonen bak lovendringene tidligere var, og ber samtidig undertegnede gå i dialog med partene for å avklare hvorvidt dette er et Vi kan ikke legge opp til at vi gjør endringer basert på anekdotiske oppdagelser. Vi må vite at når vi eventuelt endrer lovene, er det fordi vi faktisk håndterer et problem. Så er det sånn at i arbeidsmiljøloven § ledd oppstilles det to sentrale vilkår for avtale om innleie: 1) inngangsvilkår som innebærer at det kun vil være anledning til å inngå slike avtaler i virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett, 2) et vilkår om at avtaler må inngås med tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder. De to vilkårene har ulike formål og må virke sammen, og jeg vil finne ut nærmere om dette er et problem sett fra partenes side i det videre. men da synes jeg det er veldig vanskelig når jeg leser regjeringspartienes merknad og forslag, for der står det jo at man ønsker en lovendring fra regjeringspartienes side og en innsnevring av tillitsvalgtbegrepet. Skulle man da imøtekomme LO og deler av fagbevegelsen på dette, er spørsmålet om regjeringen er klar over at en snevrere forståelse av tillitsvalgtbegrepet også vil berøre andre rettigheter i arbeidsmiljøloven. Hvis man endrer forståelsen helt generelt, vil jo arbeidstakere få innskrenket rettigheter knyttet f.eks. til informasjons- og drøftingsplikt, hvis det bare er fagforeningstillitsvalgte som skal bli informert om forhold av betydning for arbeidstaker. Er regjeringens intensjon å omdefinere

Vi kan ikke endre loven basert på anekdoter og historier. Vi må vite om dette er reelle utfordringer. Det er partene som har vært med på å utarbeide veilederen. Det er de som sitter tettest på, og som vet om det finnes andre eksempler enn det ene vi nå har fått opp i dagen, på at disse reglene omgås. Jeg mener det ikke er så vanskelig å forstå at Stortinget selv i merknads form understreker hva Stortinget mente da de endret loven sist. Jeg synes heller ikke det er så vanskelig å forstå at man ber en statsråd gå i dialog med dem som er tettest på, for å avdekke hvorvidt dette er et problem eller ikke. Jeg mener også at alle disse tingene kan være sanne på en og samme tid. Mitt svar til ESA står, min dialog med partene fortsetter, og Stortinget ønsker å understreke intensjonen med lovendringene den gangen de ble gjennomført. Jeg tror at til sammen er dette bildet ganske klart, og jeg ser fram til å treffe partene over nyttår.

det er jo en virkelighet der ute, og der har vi flere konkrete eksempler på at det avtales innleie i strid med den forståelsen som nå legges til grunn, bl.a. i dette store ISOselskapet KAEFER. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig for å rydde opp og rydde all tvil av veien, også for dem som ikke støtter disse reglene, og blant dem som i utgangspunktet forsøker å omarbeide eller omgå disse reglene. Her er det ikke bare en lov, her er det også en veileder som sier noe om hvordan sånne regler skal praktiseres. det ikke vært en idé rett og slett å presisere veldig tydelig i den veilederen hvordan regjeringen og regjeringspartiene mener dette skal forstås? Statsråd Tonje Brenna [11:42:19]: Representanten sier at det er flere eksempler på at disse reglene omgås. Jeg har ikke hørt annet enn det ene eksempelet, som er referert fra denne talerstolen og i media flere ganger. Hvis det finnes flere eksempler, vil jeg gjerne ha dem,

dette er et reelt problem, har jeg invitert partene til videre dialog. Det hadde vært litt underlig å invitere partene til diskusjon om behov for presiseringer og samtidig – mens jeg ventet på at partene skulle trappe opp på mitt kontor – endre veilederen og komme med de presiseringene.

De har vært svært aktive i den offentlige debatten om forvirringen rundt dette. Statsråden har selv besøkt Fellesforbundets landsmøte og holdt en tale der som kanskje var første del av å feie nettopp denne tvilen til side. Så en viss kommunikasjon med partene, i alle fall gjennom offentligheten, foregår helt åpenbart. Spørsmålet er: Føler statsråden seg helt trygg på at dette er tilstrekkelig for å sikre at ikke arbeidsgivere som ønsker å utnytte smutthull i dette lovverket, fortsetter å gjøre det, slik vi har eksempel på? Noe av konsep- tet med at vi har parter, er at de er flere. Selv om en part har uttrykt hva den parten mener, er min jobb som statsråd å nøste i hva flere parter mener, for å forsøke å finne enigheter som gjør at dette regelverket er mulig å både praktisere og følge i framtiden. der jeg slapp tidligere – på hvorvidt dette er et problem som brer om seg i arbeidslivet. Derfor er jeg opptatt av å lytte til dem som er tettest på til å vurdere det, og deres vurderinger av hvorvidt det er behov for presiseringer i disse reglene.

Det som nå kommer opp, burde være et helt unødvendig problem, men det har blitt et problem fordi det er sendt brev fra departementet til komiteen som skaper usikkerhet og feil forståelse. Det er også en veileder fra departementet av 30. juni 2023, Innleie av arbeidskraft, punkt 2.3.3, som er feilaktig, og som må rettes opp. Derfor har arbeids- og sosialkomiteens flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, presisert hvordan «tillitsvalgt» i arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd er å forstå. Det står i innstillinga, det står meget klart, og det må føre til at veilederen fra departementet må endres i tråd med innstillinga.

andre spalte i innstillinga: «Uavhengig av dette viser flertallet til behovet for en bred gjennomgang av den øvrige bruken av begrepene «tillitsvalgt» og «tariffavtale» i arbeidsmiljøloven.» Altså: Uavhengig av § 14-12 andre ledd er det behov for en generell gjennomgang av begrepene. Og når representanten fra Høyre her prøver å lage uklarhet rundt dette, som om om anmodningsforslaget fra flertallet innebærer at det også har konsekvens for § 14-12 andre ledd, så er det direkte feil. Det er direkte feil. Vi avklarer § 1412

Jeg blir ganske oppgitt over at partiet Høyre skal skape så mye uklarhet rundt dette, uklarhet som er helt unødvendig. Tidligere statsråd Hauglie, som nå er sentral i NHO, var enig i den forståelsen som jeg nå gir, gjennom det jeg har sitert tidligere, om hva som står i proposisjonen, og hvordan § 14-12 andre ledd skulle forstås. Anna

(H) [11:48:38]: Jeg registrerer at re- presentanten Lundteigen beskylder Høyre for å skape uklarhet i denne saken. Det er med respekt å melde regjeringspartiene som skaper uklarhet vedrørende definisjonen av «tillitsvalgt». Representanten fra Høyre har kun vist til hva departementet selv skriver til ESA i sitt forsvar av innleiereglene. For å oppsummere denne debatten: Jeg setter pris på at statsråden er tydelig på at definisjonen av «tillitsvalgt» er at vedkommende ikke trenger å være fagorganisert. Det er helt i tråd med hva departementet selv har skrevet til ESA. Det er da departementets definisjon, og det er det departementet eksplisitt har sagt til EFTAs overvåkningsorgan. Samtidig er jeg likevel ikke helt overbevist om at denne saken er avklart,

fall til grunn at det er departementets definisjon som er riktig, noe statsråden også har bekreftet. Jeg tror at i de kommende ukene vil det være helt nødvendig – av hensyn til næringslivet, bl.a., som har behov for å leie inn – at statsråden avklarer dette i samarbeid med partene i arbeidslivet.

[11:50:19]: I spørsmålet om hvordan norsk lov skal tolkes, må de som skal bruke loven, se hen til hva som har flertall i denne salen. Det er et flertall i denne salen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, som presiserer at arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd innebærer at det må være en skriftlig avtale i innleiebedriften mellom tillitsvalgt for fagforening med innstillingsrett og bedriftens ledelse. Det er Stortingets vilje, og det må da bli regjeringas vilje. Hva som er sendt eller ikke sendt til ESA, er da underordnet Stortingets vilje. For øvrig er det gjennom brevveksling tidligere avklart at

Det er ganske sentralt at dette er den klare tilbakemeldingen som har kommet fra Fellesforbundet og LO – som jo helt riktig er en av partene i arbeidslivet, men de er nå like fullt det da, iallfall. De har vært veldig tydelige på at det trengs presiseringer, det trengs regelendringer, det trengs en gjennomgang av lovverket, osv. Så her finnes det reelle problemer, sånn som fagbevegelsen ser det. ser det. Jeg må si at noe av grunnen til denne uklarheten er, som representanten Lundteigen var inne på, nettopp det svarbrevet vi har fått fra statsrådens forgjenger, som var med på å skape denne utryggheten, og som, så vidt jeg kan bedømme, vakte en form for ramaskrik i deler av fagbevegelsen fordi det ikke var sånn man hadde tenkt seg at dette lovverket skulle brukes. Når representanten Når representanten Molberg prøver seg på en oppsummering av debatten i den retningen som hun gjør, vil jeg i hvert fall understreke at jeg oppsummerer retningen i denne debatten helt motsatt. ser etter denne debatten, som representanten Lundteigen er inne på, at et bredt flertall på Stortinget har vært enda tydeligere i å presisere hvilken forståelse som skal ligge til grunn. Det har gått enda et steg lenger, for rett og slett å banke inn hva som var intensjonen med dette lovverket, og hva som skal være virkeligheten i norsk arbeidsliv. Og hvis arbeidsgivere ikke retter seg etter det, da kan ikke jeg forstå noe annet enn at de bryter de reglene som finnes i det norske arbeidslivet, og det som Stortinget har ønsket skal være det gjeldende regelverket i arbeidslivet. Jeg ser med glede på den prosessen som statsråden skal åpne med partene, og jeg håper at vi får gjort alle de nødvendige presiseringer som eventuelt måtte trengs for at dette skal synke inn, ikke bare hos flertallet på Stortinget, men en dag også i partiet Høyre.

(ordfører for saken): Tusen hjertelig takk til komiteen for nok et godt samarbeid i en viktig sak. Det er ingen hemmelighet at Høyres posisjon også i denne saken er at regjeringens innstramninger i adgangen til innleie og forbudet mot innleie i byggebransjen aldri burde vært innført. Da er det selvsagt også gitt at vi ikke støtter SVs forslag om å utvide forbudet til deler av petroleumsnæringen. Innstramningene er et stort inngrep i arbeidslivets behov for en viss fleksibilitet, og vi mener regjeringens hederlige mål om flere faste ansettelser ikke oppnås. Hittil har derimot flere tusen mistet sine faste ansettelser i bemanningsbransjen. Vi ser at bedriftene frykter økt antall overtidstimer for fast ansatte, økt antall midlertidige stillinger, og i tillegg ser vi at bedriftene frykter å ta på seg nye oppdrag. Dette er nylig dokumentert av Fafo, som også sier at kun to av ti bedrifter vil ansette flere i faste jobber. Før Arbeiderpartiet går opp på talerstolen og beskylder Høyre for å misbruke denne Fafo-undersøkelsen, vil jeg bare si at det er like mye grunn til å ta på alvor at bedriftene frykter dette, selv om dette er resultater fra et pågående forskningsprosjekt. Det er fascinerende at regjeringen selv ser hvor skadelige innstramningene er, når de gir unntak fra reglene til helsesektoren, til konsulentbransjen og til avløserordningen i landbruket. Før sommeren var det også store protester fra kultur- og arrangementsbransjen, og nå ser det ut til at også denne sektoren får et snevert unntak. Hvorfor i all verden er det noen bransjer som får unntak, mens andre ikke får det? Hva er logikken bak denne seleksjonen? seleksjonen? Det er ikke sånn i Norge at vi har et todelt arbeidsmarked der halvparten er løsarbeidere og halvparten er fast ansatt. De aller fleste har fast jobb, og under 2 pst. er innleid, i gjennomsnitt. I en tid der vi mangler arbeidskraft, velger altså regjeringen, med stort press fra fagbevegelsen, å strupe tilgangen på denne viktige arbeidskraften. 5 000 mennesker har mistet sin faste stilling i bemanningsbyrå, og mange av disse var ansatte fra andre land. Nå reiser arbeidskraft som Norge sårt trenger, hjem igjen. Selv om innleieandelen er lav i gjennomsnitt, er det likevel naivt å tro at næringslivet i Norge ikke har behov for å leie inn når oppdragsmengden varierer. I sum er dette ett av fle re grep regjeringen gjør for å svekke norsk næringsliv og vår konkurranseevne. Til slutt vil jeg gi en liten stemmeforklaring. Høyre støtter Fremskrittspartiets forslag om å reversere regjeringens innstramninger på innleie.

[11:57:39]: Av og til er dis- kusjonene her i salen knyttet til arbeidslivspolitikken litt generelle og abstrakte og preget av et stammespråk, men av og til er sakene også helt konkrete, med helt konkrete konsekvenser for enkeltmennesker. Dypest sett handler hele denne saken om en verdi som er viktig for Arbeiderpartiet, nemlig å sikre at alle som er i arbeidslivet, skal ha et trygt arbeidsliv og anstendige arbeidsvilkår. Høyres representant sa nettopp at vi ikke har et todelt arbeidsmarked i Norge, der en har en halvpart som har det bra, og en halvpart som ikke har det bra. Det kan nok være riktig. Men at vi har et todelt arbeidsmarked i den forstand at ikke alle har hatt, og kanskje heller ikke har, et trygt og anstendig arbeidsliv, er hevet over enhver tvil. I Oslo og rundt Oslofjorden var det sånn før at norske håndverkere innenfor bygg nærmest ble utkonkurrert fordi det var så store utfordringer med innleie og underbetalt innleie.

Selvsagt er ikke det bra, og derfor har regjeringen, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen, gjort betydelige endringer for å sikre et anstendig arbeidsliv for alle. er store ideologiske forskjeller i akkurat denne saken, viser debatten så langt, og det viser også merknadene fra høyresiden i saken med all mulig tydelighet. Hvorfor går ikke regjeringen enda lenger, sånn som forslagsstillerne ønsker? Det er tre argument for det: Det ene er, som tidligere statsråd skriver i sitt brev til komiteen: nå loven virke litt før man begynner å gjøre endringer. Det er en betydelig endring. Den vil påvirke arbeidslivet til det bedre, men det kan være fornuftig å la den virke litt før man hopper på neste endring. Neste argument er: Er et nytt forbud nødvendig? ISO-området er et område med høy grad av organisering. arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er enig i innspillene om at det ikke er nødvendig. Det siste argumentet er at vi ikke skal uthule trepartssamarbeidet. Nå sier partene selv at man er i en god prosess der man selv har avtalt mer kontroll over innleie. Da kan det være klokt at Stortinget avventer den situasjonen før man eventuelt kommer tilbake med lovgivning.

Jeg vil berømme Byggenæringens Landsforening – BNL – i NHO og Fellesforbundet for det samarbeidet de har etablert, nettopp omkring den kulturen som jeg nå beskriver. Jeg vil også nok en gang berømme Kristelig Folkeparti som var med på dette, hvor en sjølsagt fulgte opp sitt grunnsyn, nemlig at et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv.

hvordan arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd er – det er den andre lovparagrafen – og dermed er vi i den situasjonen at bemanningsbyråer i dag bare kan bruke sine folk overfor innleiebedrifter hvor det er fagforening med innstillingsrett. Fra partiet Høyre skapes det inntrykket at bemanningsbransjen bare har faste ansettelser. Det er ikke korrekt. Det er lov i dag også å ha midlertidige ansettelser i bemanningsbransjen, så det er ikke noen forskjell på det.

Til slutt omkring avløserlag: Nok en gang kommer partiet Høyre med feilaktig informasjon om det. Det er avklart i tidligere innstillinger at avløserlag i landbruket, som er eid av og brukt av eierne, ikke er bemanningsselskaper. Det er ikke bemanningsselskaper fordi de er eid av og brukt av eierne – det er en hensiktsmessig for å dekke den næringens behov. Det er avklart i tidligere innstillinger, og det er viktig nå at det blir satt ut i livet. Dagfinn

Det var det Fremskrittspartiet og Høyre var opptatt av da vi hadde Prop. 131 L til behandling – å la de endringene som den foregående regjeringen i 2019 hadde implementert, få lov til å virke litt før man vedtok nye endringer. Vi mente hele tiden at det ikke var riktig å innføre innstrammingene og forbudene som kom på innleie. Hva har konsekvensene vært av at man ikke har

Det er én konsekvens. Fafo sier at kun to av ti bedrifter vil ansette flere i fast jobb. En innstramming har medført en økning i overtidsbruk hos fast ansatte, økning i antallet midlertidige stillinger, og at flere bedrifter påtar seg færre oppdrag. Arbeidstilsynets rapport fra februar 2023 bekrefter at regelverket som ble innført av den forrige regjeringen, var tilstrekkelig. Det var nemlig ikke slik at det var en masse brudd. Det var ikke tilfellet. Det viser denne rapporten, og i ettertid har vi sett kaos og lite tilstrekkelig informasjon. jeg en mail fra en IT-konsulent som ikke får klare svar på hvordan situasjonen hans vil være fra 1. januar, Det er bakgrunnen for at Fremskrittspartiet har fremmet et eget forslag i denne saken, hvor vi ber om at hele ordningen blir reversert. Med dette regner jeg denne saken som belyst

har det organiserte arbeidslivet blitt utfordret. I bransjer med mye innleie har vi sett at selve grunnlaget for ordnede forhold er blitt svekket, og resultatet er at arbeidstakere mister trygghet og står i et svakt avhengighetsforhold til sjefene sine. sjefene sine. Nå ser vi heldigvis at innleieforbudet innen bygg og anlegg i Oslo, Viken og Vestfold-området funker. Folk får fast arbeid, og arbeidet blir organisert. Derfor bør vi gi en honnør til de faglig tillitsvalgte som har stått på og reist den saken i en årrekke. Sterke motkrefter som ser seg tjent med mer uorganisert innleie, motarbeider og omgår det nye nasjonale regelverket. En rekke aktører har gått til retten og har heldigvis blitt avvist. Andre omgår regelverket slik vi diskuterte det i den forrige saken på dagsordenen. Vi ser at også ESA blander seg inn på tross av at innleieregelverket vi har i Norge, er noe vi nå også kan finne i bl.a. EUmedlemslandet Tyskland. Nettopp i en sånn situasjon må vi gå fra å være på defensiven til å gå over på offensiven i kampen for et organisert arbeidsliv. Vi kan ikke la oss presse til å stoppe opp og bare bruke kreftene på forsvar. Vi er nødt til å gå videre. Isolasjons-, stillas- og overflatefagene er viktige fag for industrien både på land og offshore. Det er nøkkelkompetanse vi må ta vare på og rekruttere til. Dessverre ser vi et betydelig omfang av innleie på ISO-området i petroleumsnæringen – med negative virkninger for arbeidsmiljø, medvirkning, fagorganisering og ulykkes Petroleumstilsynet har avdekket store utfordringer ved innleie, og tillitsvalgte melder om det samme. Derfor har dette som et avgrenset område blant mange vært pekt på som det neste naturlige området hvor et innleieforbud er nødvendig. Det samme grunnlaget som for bygg og anlegg i oslofjordområdet finner man her. Derfor har SV fremmet forslag om å forberede et sånt forbud og sette i gang den prosessen.

[12:09:47]: Innleie er et stort potensielt problem i norsk arbeidsliv når det ikke reguleres på en ordentlig måte, og når det i praksis bare blir en erstatning for fast arbeid, sånn som bemanningsbransjen over mange år har vært. Det har vært bakgrunnen for at vi har fått de innleieinnstrammingene som vi har,

at dette er en konjunkturutsatt bransje som akkurat nå har den største veksten i arbeidsløshet i hele Norge. Det skyldes ikke at vi har endret noen regler i den ene eller den andre retningen, det skyldes at det bygges mye mindre i Norge nå, fordi det er brems i bygging. Til de som kommer med tall som viser at folk har mistet jobben: Hvis man er opptatt opptatt av at flere skal beholde jobben i bygg og anlegg, vil vi råde til å gjøre noe med permitteringsreglene og til å bruke offentlige midler for å holde i gang byggenæringen. Så til sokkelen og ISO-fagene: Det finnes en myte i Norge, kanskje særlig her øst for fjellene, om at alle som jobber i oljen, er rike og har det utrolig bra på jobben sin. Det er ikke riktig. Særlig de i de såkalte ISO-fagene, de som driver med isolasjon, overflatebehandling og stillas, har ofte dårlige, usikre arbeidsforhold selv om de jobber offshore. Hvorfor er det et stort problem med innleie på sokkelen? Én ting er omfanget, naturligvis, men en annen ting er at innleie er ekstra skadelig på sokkelen, fordi risikoen for ulykker på sokkelen er så mye større enn i andre deler av arbeidslivet. Derfor er det ekstra viktig at de som jobber på sokkelen, er fast ansatt, at de er godt opplært, at de kjenner hverandre, at de kjenner sikkerhetsrutinene, og at de ikke flys inn og ut fra oppdrag til oppdrag. Derfor er innleie ekstra problematisk i denne bransjen, og derfor er det logisk, som repre sentanten Øvstegård var inne på,

klubbene som organiserer disse ISO-arbeiderne, ønsker et sånt innleieforbud. De avdelingene som har flest innleide ansatte i Fellesforbundet, ønsker et sånt innleieforbud. En siste ting som også må nevnes i denne debatten, er den rollen som Equinor, statens eget selskap, har hatt når det gjelder å bidra til å få mer innleie på sokkelen i det siste, ved å utforme kontrakter sånn at underleverandører, f.eks. innen ISO, er nødt til å finne enormt mye folk på kort tid. Her har staten en viktig ryddejobb å gjøre. Jeg skulle ønske at disse forslagene ble vedtatt. Så håper jeg også at det går en oppstrammer til Equinor, sånn at de ikke er en pådriver for innleie, stikk i strid med målene til denne regjeringen og stortingsflertallet. [12:13:04]: Et hovedmål i re- gjeringens arbeidslivspolitikk er å legge til rette for flest mulig arbeidstakere i faste og hele stillinger. Dette er viktig for tryggheten i arbeidsforhold, for kontinuitet og samarbeid på arbeidsplassen og for den norske arbeidslivsmodellen i bred forstand. Omfattende bruk av innleie, der det blir en der det blir en permanent del av virksomhetenes bemanningsstrategi, står i strid med hovedregelen i arbeidslivet om faste og direkte ansettelser i et topartsforhold mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. I deler av arbeidslivet har vi sett en slik utvikling. Derfor har regjeringen gått inn for endringer i regelverket, som flertallet i Stortinget har sluttet seg til. Tall fra Petroleumstilsynet viser at det har vært omfattende bruk av innleie fra bemanningsforetak til arbeid innen vedlikehold og isolasjon, stillas og overflatebehandling – ISO – offshore og på de store landanleggene. Rapporter tyder på at dette har hatt negative virkninger for hele næringen og vil kunne bidra til økt risiko for ulykker. Endringene i arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. april 2023, innebærer at det ikke lenger er adgang til å benytte innleie på det grunnlag at «arbeidet er av midlertidig karakter». Dette gjelder også for petroleumsnæringen. Petroleumstilsynet opplyser at omfanget av innleie i næringen er blitt redusert de siste årene, også etter denne siste endringen av regelverket.

LO, Fellesforbundet, NHO og Norsk Industri har gitt uttrykk for at dagens lov- og avtaleverk gir avtalepartene de verktøyene som trengs for å forhindre ulovlig bruk av innleie og sosial dumping. Nettopp det å løse bransjevise utfordringer gjennom partssamarbeid og tariffavtaler er et kjerneelement i vår arbeidslivsmodell. Regjeringen er opptatt av å følge med på utviklingen framover i dialog med partene i arbeidslivet. Så langt ser det ut til å gå i riktig retning, også i ISO-bransjen. Det er naturlig å følge med på konsekvensene av de innførte endringene før det eventuelt vurderes om det er behov for ytterligere tiltak i denne delen av arbeidslivet.

Regjeringspartiene på Stortinget mener én ting, mens statsråden og departementet legger gjeldende rett til grunn. Legger vi til grunn regjeringspartienes merknader og forslag som ble fremmet i forrige sak, skal «tillitsvalgte» kun forstås som de som er fagforeningstillitsvalgte. Denne «snuoperasjonen», som Aftenposten betegnet det som, skaper unektelig ny usikkerhet om innleiereglene. Gitt denne vinglete historikken i innleiesaken, kan vi også forvente at regjeringen kommer til å gjøre en liknende snuoperasjon med tanke på forbudet mot innleie i byggebransjen? Og skal det da utvides til flere bransjer? Statsråd Tonje At representan- ten Molberg gjentar flere ganger at det vingles i en sak, gjør det ikke mer sant. Jeg sa i forrige sak at mitt svar til ESA står, formuleringene i arbeidsmiljøloven står, Stortingets intensjon står, og min dialog med partene om dette temaet eksplisitt kommer til å få ny intensitet like over nyttår. over nyttår. Vi vil fortsette dialogen med arbeidslivets parter også her. Jeg refererte i mitt svar også til organisasjonene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersidens De mener dette fungerer, og at de har de nødvendige verktøyene. Det registrerer jeg, og jeg er helt overbevist om at kommer det eksempler på det motsatte, vil vi få god oppmerksomhet knyttet til det, men vi er helt avhengige av at vi har ansvarlige parter som bruker den verktøykassen de har, til å rydde opp i arbeidslivet, og i så måte fungerer jo regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven på dette punktet helt etter planen. Takk for svaret. Det er jo ikke så rart at jeg tillater meg å spørre, all den tid det har vært så mye fram og tilbake rundt disse innleiereglene. Nå er det også sånn at regjeringen vurderer et unntak fra reglene for kultur- og arrangementsbransjen, det har vært et notat på høring som foreslår et unntak for rigg- og sceneteknisk personell på idretts- og kulturarrangementer. Videre er vilkårene i høringsnotatet fra regjeringen at arrangementene er enkeltstående og kortvarige.

Da er mitt spørsmål om statsråden har vurdert å utvide unntaket, slik at det blir lettere å gjennomføre konserter, messer, konferanser og festivaler. [12:18:07]: La meg starte med å understreke at jeg er stor tilhenger av både konferanser, messer, festivaler, matservering, god drikke og trivsel generelt, også der arrangementet eller trivselen er av midlertidig karakter. inne på, hatt på høring et forslag til hvordan også eventbransjen kan få glede av flere faste, hele stillinger. Det er unektelig sånn at den som har fast jobb, i snitt tjener mer, ikke bare fordi man gjerne jobber mer, men også fordi timebetalingen er høyere ved at du har fast ansettelse. Det kommer altså mange mennesker til gode at reglene er tydelige på at ansettelsene i arbeidslivet som hovedregel skal være faste.

De sier at etterlevelse av lov og avtalevilkår har mange innleide kunne se langt etter, og stillingsvern har i realiteten stått svært svakt. Det har ikke manglet på advarsler om hva bemanningsselskapene, særlig i kombinasjon med svakt arbeidstidsregelverk på sokkelen, kunne medføre av negative konsekvenser for både generelle arbeidslivsstandarder samt for helse, miljø og sikkerhet. Utleierne i bransjen synes å være karakterisert ved gjennomgående lovbrudd. – Og det er bare for å nevne noe. Vi ser utfordringer i en rapport fra Petroleumstilsynet og en Safetec-rapport fra i år. I mange av disse tilfellene er det snakk om etter at det nye regelverket kom på plass, og alt dette også på tross av tariffavtaledekningen i området. Hva tenker statsråden om det?

vet hva man har å forholde seg til fra arbeidsdag til arbeidsdag, at det er mulig å være organisert, og at vi har et partssamarbeid som fungerer. Petroleumsnæringen har veldig høy grad av tariffdekning. Jeg tror det er noe sånt som 95 pst., noe som skulle tilsi at det omtrent er verdens beste utgangspunkt for å ha ordnede forhold, og at vi kan gjøre det som er intensjonen med loven, nemlig å få den til å virke – også gjennom godt samarbeid mellom partene. Stortinget endret loven, slik at den trådte i kraft fra 1. april i år. Det er vel noe sånt som nesten Jeg har stor tro på at dette, på et område som både har høy tariffdekning og nettopp har fått innstrammet lovverket, kommer til å bli bedre framover. Tallene tyder på at det går bedre, og jeg har stor tillit til at det arbeidet fortsetter. ker for svaret og vil si at årsaken til at SV fremmet denne saken, er at forbundet som organiserer dem det gjelder, og den største avdelingen i Fellesforbundet i området, ber om en stopp. De ber om en stopp gjennom loven, nettopp fordi det lokale partssamarbeidet ikke når fram. Det er ikke ordnede forhold. Det blir ikke ordnede forhold. De ber om ekstra verktøy i verktøykassen. Hele grunnlaget for forrige sak på dagsordenen – omgåelse av det nasjonale innleieregelverket – kommer fra denne bransjen. Ser statsråden at begrunnelsen som er gitt for innleieforbudet på bygg og anlegg, like lett kan anføres for ISO-området i petroleumsnæringen, på tross av hvordan ser statsråden mer generelt på det å forsterke og utvide innleieregelverket når vi ser at de framskrittene som er gjort hittil, virker, men at det på langt nær løser problemet i alle sektorer og i alle bransjer, hvor alle arbeidstakere – samme hvor de jobber – fortjener ordnede forhold? Statsråd Tonje Brenna [12:22:21]: Utgangspunktet for lovendringen er at flere skal ha trygge, faste, hele stillinger, og det mener jeg står seg uansett hvilken bransje man har som utgangspunkt. en veldig vesentlig forskjell mellom bygg- og anleggsbransjen og petroleumsnæringen er at i petroleumsnæringen er det ordnede forhold i et helt annet omfang enn det det er i byggog anleggsbransjen, hvor vi vet at tariffdekningen er veldig mye lavere, og også organisasjonsgraden er lavere. Derfor mener jeg at petroleumsnæringen egentlig er et veldig godt utgangspunkt for å teste ut hvordan man klarer å benytte de mulighetene som ligger i det nye lovverket,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

Det er en samstemt komité som ikke støtter representantforslaget fra Venstre her, selv om jeg nok mistenker at begrunnelsene til partiene kan sprike en hel del, fra dem som er avventende, men positive, til dem som kanskje er mer skeptiske til denne måten å slippe såkalte sosiale entreprenører inn i velferden på. Selv om det opprinnelige forslaget fra Venstre om å etablere et sosialt investeringsfond som skal forebygge utenforskap og bidra til arbeidsinkludering, ikke får gjennomslag, har et flertall i komiteen bestående av velferdshesteskoen Rødt, SV, Høyre og Fremskrittspartiet – samlet seg om et forslag om å styrke ideell sektors rolle og tilbud på arbeids- og velferdsfeltet. Det er jeg veldig glad for at vi har gjort, for sånn arbeidsformidlingen er organisert i dag, gjør ideelle aktører en veldig viktig innsats for å hjelpe folk til både jobb, utdanning og å delta aktivt i samfunnslivet. De er et viktig supplement til det offentlige. Venstre skriver riktignok i bakgrunnen for forslaget sitt at de mener arbeidsmarkedstiltakene i for stor grad er statlig styrt, og at det begrenser valgfrihet og muligheter for nye løsninger og innovasjon det er altså Rødt helt uenig i. Rødt ønsker seg tilbake til en helhetlig og langsiktig statlig styrt arbeidsformidling og ser på arbeidsformidling som en av velferdsstatens kjerneoppgaver som ikke kan overlates til mar Private profittorienterte selskaper, sånn som f.eks. bemanningsbransjen, som vi diskuterte i de to foregående debattene, er i våre øyne uegnet til å løse utfordringene på arbeidsmarkedet. Det så vi veldig tydelig under koronakrisen, da arbeidsmarkedet holdt på å kollapse, særlig i bransjer som gjorde seg avhengig av innleie fra bemanningsbyråer. Rødt vil forby privat kommersiell arbeidsformidling og er imot all leievirksomhet fra bemanningsbyråer. Målet med arbeidsformidling må være å få folk i jobb, ikke å tjene penger. Nå er det allerede igangsatt et arbeid for å sikre ideell sektor bedre innpass på arbeids- og velferdsfeltet, og det er vi glad for at regjeringen har gjort. Vi vil – sannsynligvis i likhet med i hvert fall ett av partiene som støtter det forslaget – understreke at det ikke skal være på bekostning av det offentlige, men på bekostning av kommersielle kommersielle aktører som driver innenfor samme bransje. Forslaget som trolig får flertall her i salen i dag, må ses på som et sterkt signal til regjeringen om å framskynde og styrke dette arbeidet.

og ei glede for meg å oppleve kor sterkt engasjementet er – heilt på tvers av fløyer, posisjonar og det som måtte vere – for å få fleire av dei om lag 600 000 folka i arbeidsfør alder som er utanfor arbeid, inn i arbeid, om det så er heilt eller delvis, der helsa strekk Det er det første. Eg synest det er veldig fint å sjå alle dei konkrete tiltaka som blomstrar ut av arbeidet. Så skal det seiast

Det tenkjer eg er ein veldig naturleg måte å jobbe på. Det er ingen tvil om at ideell sektor og forholdet og balansegangen der – kva ressursar som skal liggje der, kva ressursar som skal liggje i Nav, kven som får kva type oppdrag – er ein del av det arbeidet. Difor er utgangspunktet vårt at det ikkje er behov for å leggje opp ein ekstra strategi som tek føre seg dette, rett

[12:29:34]: Tusenvis av flinke folk står utenfor arbeidslivet og banker på. Alt de ber om, er å få komme inn, få bidra og være en ressurs for fellesskapet. Da er det vår oppgave i denne salen å bidra til at de får den muligheten – fordi de fortjener det, men like mye fordi vi som samfunn trenger kompetansen deres. Høyre mener vi må ta alle gode krefter i bruk, bruke sosiale entreprenører og tenke nytt for å få folk i jobb. Jeg vil derfor rose forslagsstillerne for å gjøre nettopp det. Den Sociale Investeringsfond i Danmark er utvilsomt et spennende konsept, men ettersom enheten fortsatt er ganske fersk, vil det være interessant å vurdere resultatene derfra over noe mer tid. kan en ta stilling til om hele eller deler av modellen kan tjene som inspirasjon for Norge. Det viktigste nå – lokalt og nasjonalt – vil være å ta i bruk det handlingsrommet vi allerede har, som ikke utnyttes godt nok, i samarbeid med sosiale entreprenører. Høyre har derfor fremmet fem konkrete forslag som ville kunne bidra til mer innovasjon, mer sosialt entreprenørskap og flere i jobb. Jeg er veldig glad for at ett av dem ser ut til å bli vedtatt dag. Ideelle er en sentral del av velferdssamfunnet og et viktig supplement til det offentlige. De gjør en formidabel innsats for å hjelpe folk til aktiv deltakelse i jobb, utdanning og samfunnsliv. Derfor skulle det også bare mangle at vi bruker den erfaringen, kompetansen og kapasiteten de sitter på, til å løse samfunnsoppdraget vårt. Som nevnt er jeg derfor veldig glad for at vi i dag vil be regjeringen fremme en strategi for å styrke ideell sektors rolle og tilbud på arbeids- og velferdsfeltet. Jeg vil takke saksordføreren og partiene som sammen lager flertall. Dette blir nok et skritt for å la flere få bidra i jobb, og for å la samfunnet få tilgang på den kompetansen som samfunnet trenger. Dette blir bra. Med det tar jeg opp forslagene Høyre er med på.

Forslagsstillerne peker på det store antallet mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Vi deler vel alle ønsket om å inkludere flere. Forslaget om å etablere et sosialt investeringsfond er ikke løsningen. En slik etablering vil bryte med viktige prinsipp for bruk og prioritering av offentlige penger. Som tidligere statsråd Mjøs Persen skriver i sitt svarbrev, vil flere aktører i et allerede komplekst organisert velferds- og tjenestesystem gi nye grenseflater og behov for koordinering og samordning.

Selv om arbeidsmarkedstiltak er et statlig ansvar, er ikke det til hinder for at kommunene selv kan organisere arbeidsrettede tiltak i egen regi eller i samarbeid med andre. Frivillig og ideell sektor gir verdifulle bidrag på mange samfunnsområder. Nav har nylig inngått en nasjonal samarbeidsavtale med Frivillighet Norge og peker nettopp i den retning at en ser betydningen av å ta alle gode krefter i bruk. Nå gjenstår det bare å se at en fyller en slik avtale med innhold gjennom lokalt samarbeid. Regjeringen har varslet at den skal legge fram en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikken i 2024, den skal drøfte innretningen av arbeidsmarkedspolitikken med sikte på at flere arbeidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne også kan få og beholde arbeid. Vi ser at et flertall i komiteen ber regjeringen fremme en strategi for å styrke ideell sektors rolle og tilbud på arbeids- og velferdsfeltet. Vi i Senterpartiet er enig i at ideell sektor har en viktig rolle på arbeids- og velferdsfeltet, men vi mener også at dette er en naturlig del av den kommende og varslede stortingsmeldingen, slik som representanten Vereide også Jeg vil vel karakterisere denne anmodningen om en egen strategi som smør på flesk. jeg er glad i både smør og flesk. Sånn sett er ikke vi i Senterpartiet fremmed for å gi støtte til flertallsforslaget, selv om det som sagt er smør på flesk.

Som flere har vært inne på, er danskene gode på veldig mye. Hvis jeg skal følge opp Senterpartiets ordspill her, er de faktisk bl.a. gode på både pølser og øl og alt som er godt. De er også gode til å tenke utenfor boksen, og et sosialt investeringsfond er en sånn tanke. Tidligere har også Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre tenkt utenfor boksen kanskje ikke så mye som danskene, men vi har fremmet flere konkrete forslag om hvordan vi kan ta alle krefter i bruk for å få folk ut i jobb. Her blir det langt på vei foreslått at Nav skal ta en mer aktiv rolle i å inkludere dem det gjelder, private og sosiale entreprenører, for å ta i bruk de fantastiske ressursene vi har. vi har. Et sosialt investeringsfond er spennende, men det er fortsatt bare et prøveprosjekt i Danmark. Fremskrittspartiet synes derfor det er vanskelig akkurat nå å skulle bruke penger på et sånt prosjekt som vi ennå ikke helt vet om er vellykket. Det er rett og slett en sløsing med skattebetalernes penger på det tidspunktet der vi er nå. Derfor synes vi det er bedre at de pengene vi allerede bevilger til Nav, blir brukt enda mer spisset mot sosiale entreprenører.

bruk av offentlige penger, men også utføringen av kommunale oppgaver, bør prioriteres i helhet av demokratisk valgte organer og gjennomføres innenfor rammer hvor folk kan holde dem som styrer det hele, ansvarlig gjennom valg. I den grad det er for få forsøk med nye måter å gjøre ting på, for få gode ideer, vil SV heller fortsette å styrke kommunenes ressurser til å gjøre det. Det som det derimot er bred enighet om, er å styrke ideell sektors rolle og tilbud på arbeids- og velferdsfeltet. Ideelle virksomheter gjør en veldig viktig og samfunnsnyttig jobb for arbeidsinkludering, både for den enkelte og for landet vårt, men i mange områder av velferden ser vi dessverre at det er de offentliges egne løsninger og ideell sektor som blir presset, som blir skvist, i kortsiktige, konkurranseorienterte anbudssystemer, når vi heller burde hatt langsiktig samarbeid og fleksibilitet. Derfor er det veldig gledelig at Høyre og Fremskrittspartiet nå er med på å anerkjenne ideell sektor som selvstendig til de kommersielle, for år etter år har vi tidligere blitt møtt med en helt konsekvent og systematisk sammenblanding av private ideelle og private kommersielle aktører i velferden. Det har tilslørt de faktiske uenighetene om dette, og det har gjort debatten mer uryddig.

av det offentliges egne løsninger. Tvert imot er det behov for å styrke offentlig arbeidsinkludering i tillegg til å styrke samarbeidet med de ideelle.

overrasket over at Stortinget gjør det på den måten. Det starter først her. Så følger regjeringen opp det Stortinget ønsker, og kommer tilbake til Stortinget.

[12:40:59]: Bakgrunnen for dette forslaget er den situasjonen som Stortinget bør vere godt kjent med, nemleg at vi har eit vedvarande høgt utanforskap i Noreg.

Vi er eit land der det finst ei rekkje system som skal fange opp folk som fell utanfor. Vi har oppfølgingsmøte, tiltaksplassar, varig tilrettelagt arbeid og utdanningstilbod, og desse standardiserte statlege styreverkemidla verkar heldigvis for veldig mange,

I dag er det sånn at lokale initiativ som oppstår, oppstår gjerne meir trass i enn på grunn av det statlege verkemiddelapparatet. Det har fleire årsaker. Det er manglande lokalt handlingsrom for å gjere forsøk, både faktisk og økonomisk. Ein stram kommuneøkonomi set jo gjerne grenser for å teste nye samarbeidsformer, og kommunane manglar ofte den innkjøpskompetansen som trengst for å teste nye løysingar i samarbeid med andre. Sysselsetjingsutvalet peikar på at ein framleis manglar arbeidsmarknadskompetanse i Nav, noko som påverkar evna til og handlingsrommet for å samarbeide med lokalt næringsliv og for å skreddarsy løysingar som spelar på lag med den lokale arbeidsmarknaden. Så til forslaget: I Danmark etablerte ein i 2018 dette sosiale investeringsfondet. Det er organisert som ei eiga forvaltningseining, som eg trur er eit viktig poeng, og det har til hensikt å stimulere til nye initiativ på velferdsområdet.

[12:44:19]: Smør, flesk, pøl- ser og øl – i sak nr. 9 er det kanskje flere enn meg som begynner å glede seg til lunsj. Men fra tivoli og Danmark til mer hjemlige forhold: Dagens debatt tar utgangspunkt i et forslag om å etablere et sosialt investeringsfond. Investeringsfondet skal organiseres som en forvaltningsenhet og ha et særskilt ansvar for å forebygge utenforskap og bidra til arbeidsinkludering. I Danmark er det etablert et slikt fond. Forslagsstillerne begrunner forslaget med at det står 660 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. arbeidslivet. Jeg deler fullt ut forslagsstillernes ønske om å inkludere flere i arbeidslivet, men jeg er usikker på om et sosialt investeringsfond er veien å gå. For all del, vi kan med fordel tenke mer kreativt og nytt når det gjelder tiltak og på hvilke måter vi inkluderer flere i arbeidslivet. Samtidig er min dristige påstand at summen av folketrygden og Nav er et slags gedigent sosialt investeringsfond for folk som bor i Norge. Jeg ser i innstillingen at ingen partier har valgt å støtte Venstres forslag. Det er kanskje ikke så rart, all den tid f.eks. Fremskrittspartiet har gjort en veldig grundig jobb i å forsøke å sette seg godt inn i Den Sociale Investeringsfond i Danmark. De har ikke klart å finne ut hva dette prosjektet faktisk koster, og hva man kan spare i i andre deler av budsjettet. Det har heller ikke jeg. Jeg tror derimot at det er mulig å gjøre en hel del av dette innenfor de strukturene som allerede finnes. Tidligere arbeids- og inkluderingsminister forklarte i sitt svar våren 2022 at flere av tiltakene som her pekes på, er under planlegging eller utprøving i Nav allerede og har også som mål å styrke ideell sektors rolle og tilbud på arbeids- og velferdsfeltet. Derfor mente hun at det ikke var behov for en egen strategi for ideell

For å vise at vi tek dei på alvor og ønskjer at vi skal jobbe med ideelle aktørar, melder eg at både Arbeidarpartiet og Senterpartiet går inn for det forslaget, og at presidentskapet tek det inn, sånn at voteringa blir riktig.

Det blir gjort veldig mykje bra i Nav no. Det blir sett i gang nye måtar å jobbe på, prøveprosjekt der ein tek i bruk ny pedagogikk og metodikk. Så må vi òg sørgje for at det blir mogleg å implementere dei tinga som fungerer utruleg bra, som får folk ut i arbeid og ut av utanforskapen at vi klarer å implementere dei i fleire delar av landet og på fleire Nav-kontor. Det krev eit stort arbeid, men det er ein sentral del av tillitsreforma vi har. Det er klart at kombinasjonen av utdannings- og arbeidstiltak,

korleis oppfølginga er etter at ein har passert målstreken. Vi har sett fleire eksempel, m.a. i AFT-tilboda, der navlestrengen berre blir kutta tvert når folk blir formidla ut i arbeid. Overgangen frå å vere i tiltak til å kome seg ut i arbeid blir plutseleg for brå, og det er mange som på grunn av manglande oppfølging endar opp med å rykkje tilbake til start. Den typen problemstillingar er òg heilt sentral når vi jobbar vidare med dette. Eg understrekar berre: Her er det eit tverrpolitisk engasjement. Vi skal klare å hjelpe fleire folk i arbeid.

i arbeidsmarkedspolitikken, og den rollen vi mener at ideell sektor skal ha i samfunnet generelt. Det med samarbeid med frivillige, som jeg nevnte i mitt innlegg, som også Nav har inngått en sentral avtale om, er et viktig element i at det skal Jeg synes også representanten Øvstegård hadde et godt poeng om å synliggjøre at det at vi nå slutter oss til denne bestillingen,

i sak nr. 10, debattert 28. november 2023 Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Une Bastholm om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet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

Dette representantforslaget viser til at vi i Norge har en velferdsstat med universelle ordninger som skal sørge for at ingen faller utenfor. Forslagsstillerne problematiserer arbeidslinjen, der man hevder at ytelsene er satt lavt i frykt for at det ikke skal lønne seg å jobbe. Man sammenligner videre de veiledende satsene for sosialhjelp med SIFOs beregninger av nødvendige utgifter, og det pekes på utfordringer med avkorting av ytelser når man opparbeider seg egen inntekt, og for mye byråkrati og dokumentasjonskrav – en hel munnfull å ta fatt i, altså. De ber regjeringen utrede en nasjonal minsteinntekt som erstatter sosialhjelpen, og nivået på ytelsen skal legges likt SIFOs referansebudsjett for en enslig. enslig. Vi har en rekke velferdsordninger som skal sikre folk inntekt i ulike situasjoner – sykepenger, AAP og uføretrygd, for å nevne noen. og gi økt verdighet et sikkerhetsnett. Det er et krav at den skal bidra til å sikre et forsvarlig livsopphold. Sosialhjelp er en midlertidig ytelse som utmåles etter skjønn og etter den økonomiske situasjonen til mottakeren. I tillegg er sosialhjelp òg en tjeneste som skal bidra til et helhetlig tilbud basert på skreddersøm, der målet er selvhjulpenhet. Størrelsen på hjelpen skal utmåles individuelt etter den enkeltes behov. En garantert minsteinntekt, med et fast beløp, vil ikke fylle disse kriteriene, og en risikerer at enkelte ikke får nødvendig hjelp. Mange mottakere av sosialhjelp mottar kun støtte for et kortere tidsrom, det understrekes at dette ikke er ment som en varig ytelse. Det er likevel en del som er avhengige av en slik støtte over et lengre tidsrom, så det er legitimt og nødvendig å diskutere nivået på sosialhjelp, spesielt i den dyrtiden mange opplever nå. Men jeg oppfatter likevel ikke at dette forslaget gir svar på den utfordringen. Komiteen har mottatt to skriftlige innspill i saken. AAP-aksjonen støtter ikke forslaget og peker bl.a. på at en eventuell borgerlønn ikke tar hensyn til boutgifter. De mener det vil være et bedre tiltak å sette opp statens veiledende sats. NHO har òg uttalt seg og uttaler at det kan være fornuftig å se på utformingen og bruken av enkelte velferdsordninger, men de peker på at ordningen med garantert minsteinntekt vil svekke insentivet til å jobbe. Arbeid er det viktigste for å skape trygghet rundt folks økonomi og hverdag. Alle som kan og vil jobbe, skal i størst mulig grad få mulighet til det. Flest mulig av dem som har en begrenset arbeidsevne, bør òg ha en mulighet til å delta i arbeidslivet. Slik inkludering har en egenverdi for den enkelte.

vil redusere insentivene til å arbeide. I en tid hvor vi mangler arbeidskraft – nesten 600 000 nordmenn står utenfor arbeidslivet eller skolesystemet – mener vi at innsatsen og skattepengene våre i større grad bør rettes inn mot å hjelpe folk til aktivitet og arbeid. Dette er bakgrunnen for at Høyre i regjering innførte aktivitetsplikt som en hovedregel for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det bidrar til at den enkelte får en form for aktivitet og erfaring som kan gi mening og hjelp inn i arbeidslivet. arbeidslivet. Det er også verdt å nevne at Finland nylig gjennomførte et to år langt eksperiment med borgerlønn for en større gruppe mennesker. Resultatet var at mottakerne åpenbart fikk noe økt velstand, men de forble arbeidsle dige. Høyre ønsker ikke et system som ikke setter noen vilkår for ytelser, og som fjerner insentivene til å søke arbeid eller være på tiltak eller fullføre utdanning, Sosialhjelpen er ment å være en midlertidig økonomisk støtte som skal sikre mottakerne med tanke på nødvendige utgifter til å leve og bo, og det er rom for kommunene til å bruke skjønn og tilpasse utbetalingen til den enkelte. Vi tror derfor at en standardisering av beløpet ikke vil fange opp de reelle behovene. Å erstatte sosialhjelp med én standard minsteinntekt vil kunne innebære at noen får mindre enn hva de får med dagens satser, og at noen vil få mer enn det som er det reelle behovet. behovet. En garantert minsteinntekt vil utfordre sosialhjelpens funksjon, slik den i dag er bygget opp, og det er grunn til å minne om at mottakerne av sosialhjelp er en svært sammensatt gruppe som har et variert behov for støtte, og også med tanke på Høyre mener det er bedre å innrette systemet slik at det blir lettere å kombinere jobb og uføretrygd. Uføretrygd er i motsetning til sosialhjelp en varig ytelse, og det er her vi bør fokusere på å legge til rette for at den enkelte får bedret sin økonomi. økonomi. Dette er bakgrunnen for at Høyre i sitt alternative budsjett også foreslår halv avkorting opp til 1,2 G, når man har jobbet over fribeløpet for uføretrygd.

[12:57:50]: En minsteinntekt som skal ta over for sosialhjelpen, høres fantastisk fint og flott ut, men i realiteten er det en borgerlønn. En skal altså bare motta penger fra staten uten i det hele tatt å gjøre noe som helst. Dette undergraver arbeidslinjen, og det vil føre til at folk blir passive. I dag er det kommunene som utbetaler sosialhjelpen over sine budsjetter. Det gjør at de lokale Nav-kontorene kan ta en vurdering og utbetale stønader etter den vurderingen de tar løpende.

Det blir ikke noe bedre økonomisk for kommunene om de samme innbyggerne skal ha krav på et bestemt beløp, altså en borgerlønn, uten noen form for behovsprøving eller uten å kunne utvise skjønn. Det er heller ikke til å stikke under stol at antallet sosialhjelpsmottakere har økt den siste tiden. Da er det også viktig å se på hvem som er i den gruppen som mottar denne støtten. Akkurat nå er det ukrainske flyktninger som utgjør den aller største delen av nye som mottar sosialhjelp.

Kommunene står nå overfor den kanskje største utfordringen vi har hatt siden høsten 2015. Skal vi løse den utfordringen til beste ukrainerne som nå kommer til Norge, må det gjøres i fellesskap. Det ansvaret kan ikke ene og alene deles ut til kommunene, sånn som det gjøres nå.

leder): Jeg vil starte med å takke forslagsstillerne for å ha reist en viktig og spennende diskusjon. Det finnes mange mulige modeller for garantert minsteinntekt, og selv om SV ikke har gått inn for noen sånn modell og det er flere fallgruver og mange mulige modeller jeg også vil advare mot, er det ikke sånn at selve konseptet bare bør avfeies med en gang. Men akkurat her og nå

å prioritere det å løfte allerede eksisterende ordninger, for vi vet at det å bruke kapasitet og ressurser på å rulle ut helt nye ideer og ordninger, selv om det er spennende, tar tid. Det vil ikke nå fram i tide for mange av de menneskene som nå trenger mer hjelp. SV har allerede fått gjennomslag for å øke sosialhjelpen med 10 pst. i år, sammen med regjeringspartiene. Det hjelper, men det er ikke nok. Vi har fått minstepensjonene opp med 4 000 kr. Det hjelper, men det er heller ikke nok. Både sosialhjelpssatser og minstepensjoner og også minsteytelser i statlige stønader, som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, må opp. Det er vår prioritet og det vi må bruke kreftene på nå. I debatten om ulike former for garantiinntekt mener jeg at det mest interessante er modeller som fordeler noen av de godene vi har i samfunnet, på en mer rettferdig måte. For det er goder og rikdom i samfunnet som vi alle sammen bidrar til å skape, men som vi likevel ikke kan ta et eierskap til, f.eks. hvordan vi alle bidrar til byliv bare gjennom det å bo og leve, være i et lokalsamfunn og sette spor. Det gir helt konkrete inntekter i samfunnet. Men det er ingen som kan si at de kan ta privat eierskap over de inntektene. Sånne goder i samfunnet kan man regne seg fram til at utgjør helt konkrete og ganske store summer, det er noe som kan gis tilbake til folk igjen. Det ville vært en rettferdig fordeling, som også gir en trygg økonomisk bunnplanke til flere, og som heller ikke kommer i veien for å jobbe mer, da det uansett vil være sånn at arbeid kommer på toppen. Poenget er at vi kan ha mange interessante diskusjoner, men her og nå er det det å øke kjøpekraften til folk innenfor de ordningene vi allerede har, som er viktigst, i stedet for å sette i gang med å utarbeide nye ordninger som ikke vil få effekt før om lenge. Så en kort stemmeforklaring, for det er også blitt fremmet en rekke andre løse forslag i saken. SV deler stort sett intensjonen bak de forslagene,

på ein liten plass i Vestland fylke som heiter Flekke. Der blei eg spurt av mange engasjerte elevar då eg var inne i klasserommet: Kva er det som er bra med Noreg? Kva er det som er så spesielt med Noreg når ein samanliknar det med det landet som eg kjem frå – Nigeria eller kvar det måtte vere? Eg trur noko av det viktigaste vi kan samanfatte det med, er at når du er norsk statsborgar, får du gratis sjukehus, du får gratis skule, og du har eit sikkerheitsnett

dreie det endå meir over i kontantoverføringar med borgarløn er ikkje ei retning som vi ønskjer. Eg forstår det slik at forslagsstillarane ikkje meiner at det skal vere i staden for, men i tillegg til,

det som står føre oss med å sikre at fleire kan kome ut i arbeid, anten heilt eller delvis, vil vere av stor betydning for liva til folk – dei folka som i dag er utanfor.

[13:06:39]: Veldig mye av den situasjonsbeskrivelsen og de problembeskrivelsene som forslagsstillerne kommer med i sitt forslag, deles av oss i Rødt. Det er en komplisert og unødvendig byråkratisk jungel av ordninger i Nav-systemet, som ofte skremmer mange bort fra hjelp som de har krav på, eller som gjør at mange ikke finner fram. Det må jo også være dyrt og ineffektivt for det offentlige å administrere disse ordningene på den måten. Så en del av det som ligger til grunn for dette forslaget, støtter vi altså helhjertet opp om. Vi er derimot ikke enig i løsningen. Vi tror ikke på en eller annen i form av en garantert minsteinntekt eller borgerlønn. Det vi tror vil skje hvis man innfører en sånn ordning langs de satsene som forslagsstillerne kommer med, er at ordningen bare vil ligge i bunnen, og så vil alle de andre byråkratiske, vanskelige ordningene komme oppå det nivået som forespeiles her, erstatter ingenting annet enn dagens sosialhjelp. Akkurat som dagens sosialhjelp kommer på toppen av alle mulige andre ordninger i Nav-systemet, vil dette også bare ligge som et golv under, og så vil man måtte søke, skaffe seg hjelp og dokumentere alt mulig på toppen av det. Da har man ikke lykkes i å oppnå det som helt sikkert er forslagsstillernes intensjon med forslaget. Derfor er nok vi mer opptatt av å gjøre to grep. Det ene er å løfte de minsteytelsene som er så lave at de ikke er til å leve av, og som dermed gjør at folk er nødt til å søke ekstra ytelser på toppen av det, det være seg sosialhjelp eller bostøtte. Det andre, som vi har hatt en lang debatt om her tidligere i dag, er å gjøre noe med sosialhjelpen, sånn at den øker for de aller fleste, men også blir lettere og mindre byråkratisk å få Vi er veldig enig i det som forslagsstillerne har som intensjon. Vi ser at det er store problemer i dagens velferdsstat på akkurat dette området, vi vil advare mot å tro at det går an å komme med en kvikkfiks av denne typen. I verste fall er vi også redd for at en sånn borgerlønn, som bl.a. har blitt støttet av tankesmien Civita – jeg sier ikke mer – vil føre til store velferdskutt i praksis.

[13:09:22]: Vi behandler for- slaget om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet. Jeg tror forslaget ikke vil bidra til noe av dette ganske enkle grunner: Det ene er hensynet til den enkelte, og det andre er hensynet til oss som samfunn. I dag fungerer økonomisk sosialhjelp som et nedre sikkerhetsnett for dem som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, trygdeordninger eller annet. Sosialhjelpen skal alltid gis etter en konkret vurdering av søkers behov, men med forslaget som foreligger, vil alle få rett til en løpende minsteinntekt uavhengig av behov. For noen vil forslaget bety utbetaling av et beløp som er langt høyere enn i dag, og mer enn de trenger – og motsatt: En standardisert nasjonal sats vil i noen tilfeller ikke dekke behovet den enkelte har og heller ikke ta høyde for forskjellene som er over landet, f.eks. ved at prisnivået for å leie bolig f.eks. ved at prisnivået for å leie bolig kan variere. Dermed kan en god del komme dårligere ut enn i dag, og uten at man har sosialhjelpen som sikkerhetsnett. Sosialhjelpen er i utgangspunktet midlertidig, og i gjennomsnitt fikk sosialhjelpsmottakere stønad i 5,1 måneder i 2022. Forslagsstillerne legger ikke opp til noen begrensning av hvor lenge ytelsen kan løpe. Det betyr altså at folk kan få utbetalt mer enn de trenger og for en lengre periode. Jeg mener det ikke er en fornuftig bruk av offentlige midler. Jeg kan ikke se at en garantert inntekt gir insentiv til å jobbe. Tvert imot. Dersom man er garantert en minsteinntekt uten vilkår, må vi regne med at langt flere enn dem som i dag får sosialhjelp, vil søke om denne ytelsen. Altså kan flere grupper finne det attraktivt å få en slik ytelse istedenfor å arbeide eller delta i arbeidsrettede tiltak. Dermed vil ordningen i sin natur være passiviserende og trekke folk vekk fra arbeidslivet. Det er ikke bra for den enkelte, og det er ikke bra for samfunnet. samfunnet. Vår godt utviklede velferdsstat er avhengig av å lykkes med arbeidslinjen. Gjennom høy yrkesdeltakelse finansierer vi vår felles velferd. Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, derfor gjennomfører vi en rekke tiltak som legger til rette for at alle som kan og vil jobbe, i størst mulig grad skal få muligheten til det. Jeg vil særlig trekke fram ungdomsgarantien, som gir unge tidlig og tett oppfølging. Vi skal fortsatt ha et godt utbygd offentlig tjenestetilbud og solide ordninger for dem som i kortere eller lengre perioder av livet ikke kan jobbe. For dem som ikke har mulighet til å forsørge seg, gir sosialhjelp Jeg mener at det å ha en jobb å gå til betyr mer enn bare lønn på konto for den enkelte, og at viktigheten av en arbeidsplass ikke kan overvurderes. Det hører til det å være nyttig. Det å ha venner, det å ha kollegaer,

for saken): Formålet med forslaget er å få en klar hjemmel for departementet til å høre innbyggere – som ledd i saksforberedelsen i saker departementet tar initiativ til å utrede, jf. inndelingsloven § 8 tredje Dette er ikke direkte hjemlet i inndelingsloven i dag, og det har vært diskutert om departementet trenger en slik hjemmel for å gjennomføre f.eks. en folkeavstemning. Flertallet i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, mener den foreslåtte hjemmelen vil gi bedre sammenheng i lovverket og samsvare med departementets overordnede ansvar for utredningen i en enkelt sak etter inndelingsloven. Det har vært avholdt muntlig høring i saken. Det er ingen uenighet om at Kommunal- og distriktsdepartementet har en initiativrett, det vil si at departementet kan fremme forslag om endringer i kommune- eller fylkesgrenser uten at kommunen eller fylket selv ønsker det. Jeg oppfatter også at det er full enighet om at en slik sak må utredes, og det å høre innbyggerne vil være en viktig del av den utredningen. Det har oppstått usikkerhet i spørsmålet om departementet kan gjennomføre en folkeavstemning/innbyggerundersøkelse med dagens lovverk, eller om det trengs en egen hjemmel. KS er tydelig på at de mener departementet kan gjennomføre folkeavstemninger uten en særskilt hjemmel og begrunner det med at det ikke er et inngripende tiltak. Noen kommuner har vært uenige med KS’ tolkning. KS sa på høringen at det er helt unødvendig å vedta en lovhjemmel, at departementet ikke trenger noen lovhjemmel for å innhente synspunkter fra innbyggerne, og at det bare er når myndighetene gjør inngrep at det er krav om lovhjemmel. KS mener altså at folkeavstemning ikke er et inngripende tiltak

selv. Høyre har vært tydelige på at de ønsker nye runder med kommunesammenslåinger. Det er derfor grunn til å frykte nye runder med tvangssammenslåinger og overkjøring av lokaldemokratiet. Med dette forslaget, som etter alt å dømme vil få flertall i salen i dag, vil usikkerheten om departementets mulighet til å gjennomføre innbyggerhøring være ryddet av veien. veien. Noen høringsinstanser hevder at forslaget innebærer et inngrep i det kommunale selvstyret, og at det vil stride mot Grunnloven. Det er grundig tilbakevist. Forslaget pålegger ikke kommunene nye plikter eller oppgaver, og det innebærer ingen endring av kommunens kompetanse etter inndelingsloven. Inndelingsloven er tydelig på at departementet kan foreslå endringer i kommunegrenser, f.eks. oppdeling. Dette er altså en generell bestemmelse som gjelder hele landet: Eventuell oppdeling av kommuner må behandles som en enkeltsak i Stortinget. Regjeringspartiene er glade for at det nå blir vedtatt en tydelig hjemmel som gir bedre samsvar mellom inndelingsloven og det overordnede ansvar for utredning.

Dette handler først og fremst om regjeringens omkamp mot lokaldemokratiet i Kristiansand. Dette lovforslaget er siste forsøk fra regjeringen, og det blir kanskje en rekke andre også, som vil komme etter hvert. hvert. Denne regjeringen snakker på inn- og utpust om behovet for økonomiske prioriteringer, men statsministeren og hans regjering har god råd når man kan sløse bort penger på å lage nye fylker, kommuner og mer byråkrati. Den regningen har nå kommet opp i 800 mill. kr. Ingen av dem som i dag opplever økte renter og prisstigning, får det bedre av at deres skattepenger blir sløst bort på denne type reverseringsprosjekter, som egentlig er Senterpartiets prestisjeprosjekter. Det Det er ingen sårbare barn i barnevernet, eldre i eldreomsorgen eller noen blant dem som står i fare for å droppe ut av videregående skole, som får det bedre av denne type pengebruk eller forslag. Regjeringens nyeste reverseringsprosjekt er Kristiansand, dette til tross for at en oppdeling av Kristiansand kommune kan koste opp mot 400 mill. kr, svekke tjenestetilbudet og kompetansemiljøene og gi økte gebyrer. Det er nettopp derfor Kristiansand kommune stemte nei til både oppdeling og folkeavstemning.

At Senterpartiet kjører på med denne typen useriøs politikk, er egentlig ikke så overraskende, heller ikke at SV har stemt for dette, all den tid de i etterkant har demonstrert at de egentlig ikke selv vet hva de har stemt for, og det hersker stor usikkerhet i partiet. Men det som er mest skuffende, er at et styringsparti som Arbeiderpartiet er med på dette. Statsminister Støre burde ha vist lederskap og satt ned foten, slik at 9 000 ansatte ikke nå må leve med usikkerhet. Statsminister Støre burde ha vist lederskap og lagt vekt på at Kristiansand kommune har hatt røde tall over tid, og at det er behov for oppryddinger, prioriteringer og investeringer i kommunen, ikke usikkerhet. usikkerhet. Forslaget har med rette møtt kritikk fra et bredt flertall av norske kommuner, og selv om det nå ligger an til at et dypt splittet SV kan gi støtte til forslaget, er det helt i det blå hva som er premissene for gjennomføring av en slik folkeavstemning. Ingen har fått svar på det, men fall tydelige på at man ønsker dette. Regjeringen har lagt fram et lovforslag som ingen vil ha, og det er full forvirring om veien videre. Statsminister Støre kunne vært den voksne i rommet og satt ned foten, men han valgte i sin tid å kaste sin egen ordfører under bussen, og er på god vei til å sende Kristiansand ut i det komplette kaos.

Senterpartiet er veldig glad for at dei kan sjå bakover og reversera. Det er jo deira hovudmål i denne perioden. Dei er i Kommunaldepartementet og sørgjer for å reversera og brukar dei store pengane på reversering og å gå tilbake.

Summen er komen opp i 800 mill. kr, og det er tydeleg at dei ikkje er fornøgde med det. Dei ønskjer å skapa endå fleire nye kommunar med dette stuntet, eller kva me skal kalla det, ved å påleggja dei ein heimel sånn at dei kan gjennomføra innbyggjarhøyringar.

Betyr det at ein skal venta i fire år, eller skal ein avsetja det lovleg valde kommunestyret i Kristiansand kommune før fireårsperioden er gått ut? Kva tid har ein tenkt å gjennomføra dette? Skal ein ha fire år med krangling om kvar ein skal investera pengane i Kristiansand kommune, og så blir det laga nye kommunar? Det er ganske mange spørsmål som ikkje blir svara på. Eg håper statsråden kan ha ein plan, dersom det er planen at ein skal

uheldig. Det er synd at Stortinget skal trossa Grunnlova, som seier at ein har lokalt sjølvstyre, ved å overstyra Kristiansand bystyre, overstyra lokaldemokratiet i denne typen sak. Hadde Kristiansand bystyre sjølv køyrt folkeavrøysting før valet, hadde det vore ei anna sak. No valde ein å ikkje gjera det, og då burde regjeringspartia ha lagt denne saka vekk og ikkje bruka titals millionar og setja heile kommunen på vent. Takk for

Det er merkeleg at Høgre er så høg og mørk i denne saka når det er mykje av uroa som er skapt i etterkant av regionreforma som har vore noko av problemet. Etter § 8 i inndelingslova har departementet allereie rett til å ta initiativ til grenseendringar, oppdeling eller samanslåing av fylke og kommunar. Når det er slik, synest eg det er ganske logisk at innbyggjarane i området det gjeld, får høve til å seie si meining og vere med og bestemme kva som skal skje.

om dei ynskjer oppdeling. Ein heimel til departementet om å kunne gjennomføre ei innbyggjarhøyring må sjåast i samanheng med behovet for å utgreie ei sak tilstrekkeleg for å ha best mogleg grunnlag for å gjere vedtak, jf. forvaltingslova § 17.

Det er både meirarbeid og økonomiske og menneskelege kostnader knytte til slike prosessar, og det meiner eg departementet skal ha stor respekt for når det blir vurdert å starte ein prosess. Det SV har teke stilling til i denne runden, er eit ja til å gje departementet ein heimel til å høyre kva innbyggjarane meiner i ei samanslåings- eller delingssak. Departementet må vurdere når det er nødvendig å nytte initiativretten etter inndelingslova, og eg meiner dette er ein rett som ikkje bør nyttast i Ein kan meine mykje om det er klokt å ta initiativ til ei grenseendring, om det kostar for mykje og om det er ei rett prioritering. Det er som regel gode argument både for og imot. Eg meiner at dei det gjeld, alltid skal bli høyrde. Difor stemmer SV for lovendringa.

Rødt har vært krystallklare hele veien: Ingen kommuner eller fylker bør slås sammen med tvang eller uten at det er godkjent gjennom folkeavstemning i hver av de berørte kommunene eller fylkene. Det er på grunn av Solberg-regjeringens tvangssammenslåinger at vi står her i dag. I merknadene til denne saken og i innleggene fra denne talerstolen hører man Høyre og Fremskrittspartiet visstnok være så opptatt av det lokale selvstyret. det lokale selvstyret. Hadde det vært tilfellet, hadde vi ikke trengt å stå her i dag, for det er nemlig de som gikk i bresjen for en storstilt tvangssammenslåing av kommuner og fylker mot folks og folkevalgte organers vilje i utgangspunktet. utgangspunktet. Det ble avholdt rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing i 2016. 62,4 pst. sa nei til sammenslåing i Søgne. I Songdalen sa 54,4 pst. nei til sammenslåing. Søgne kommunes eget vedtak sa den gang følgende: «Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.» Det stemmer at Kristiansand og Songdalen gjorde vedtak om å gå videre med sammenslåing av Kristiansand med en forutsetning, og det var at Søgne skulle si ja. Søgne sa nei, og dermed falt grunnlaget for en frivillig sammenslåing i denne saken. Fylkesmannen anbefalte likevel denne sammenslåingen i brev til departementet, og den 8. juni 2017 ble det i Stortinget vedtatt en sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte for denne tvangssammenslåingen. Hvis disse partiene er så veldig opptatt av å lytte til det lokale selvstyret, hvorfor lyttet de ikke den gangen? Hvorfor satt de heller på et lukket møterom her på Stortinget og bestemte ting over hodene på folk som bor i disse kommunene? Rent prinsipielt handler endringen i inndelingsloven og det som er lagt fram her i dag, egentlig ikke om å ta stilling til deling eller ikke. Det handler om vi skal lytte til folk i de tilfellene hvor innbyggerne i en gammel kommune blir overkjørt av et flertall, nemlig den nye kommunestrukturen, i dette tilfellet Kristiansand kommune. Rødt forhåndskonkluderer Vi mener det er helt riktig å lytte til folk og lytte til hvorvidt de ønsker å bo innenfor de nåværende kommunegrensene eller ikke, i et tilfelle hvor disse innbyggerne har blitt overkjørt i utgangspunktet. Det skulle bare mangle i et demokrati som Norge, som vi ellers er så stolte av, at vi lytter til dem som berøres av beslutningene. Jeg undres hvorfor det er så stor motstand i denne saken til å lytte til hva de har å si. Er det fordi man har en dårlig sak? Hvis ikke, bør man ikke være redd for å lytte til dem. til slutt, til Høyres og Fremskrittspartiets representanter som er her oppe og er opptatt av økonomi: Det er jeg også, og da burde man heller ikke dratt disse kommunene gjennom denne prosessen i utgangspunktet.

mye man vil at dette er en generell hjemmel, men sannheten kjenner vi godt: Denne hjemmelen er skapt for å overstyre bystyret i Kristiansand i saken om deling. Dette handler om Kristiansand. Det handler om at en kommune, istedenfor å bruke all kraft på å skape gode tjenestetilbud for innbyggerne, trygge, stabile arbeidsplasser for de ansatte på å møte de store utfordringene i kommunesektoren framover, må bruke masse tid og ressurser på en prosess som blir påtvunget dem av regjeringen. Det eneste som regjeringen bidrar med i denne saken, er kaos, uro og usikkerhet for lokalpolitikerne, for innbyggerne, for de ansatte og for brukerne av kommunale tjenester. Dette vil få enormt store konsekvenser for kommunen. Statsforvalteren har slått fast at en deling vil koste 250–400 mill. kr. innbyggerhøring) 793 kommunen vil måtte bli satt på vent. Det er fare for dårligere tjenestetilbud for kommunens innbyggere, kompetansetap og rekrutteringsutfordringer, slitasje på ansatte, risiko for kommunens kritiske tjenesteleveranser, fare for reduksjon av tilbudet om tjenester til de mest sårbare blant barn og ungdom mv.

Det er udemokratisk. Jeg hører at flere står på talerstolen og sier at det handler om å lytte til folk. Nei, dette handler ikke om å lytte til folk. Det handler om å lytte til deler av befolkningen, og det vet vi veldig godt at gjelder i denne saken. Regjeringen har i sin egen regjeringsplattform sagt at de kun skal oppløse kommuner som selv sender søknad om det. De har altså signalisert sine kjøreregler, men fordi de ikke er fornøyd med antallet kommuner som har gjort det, går de aktivt bort fra sin egen plattform. Kommune-Norge har store nok utfordringer, nok av ting å bruke ressursene sine på framover: galopperende priser, digitalisering og kompetansebehov. Dette er det de burde få lov å bruke tiden sin på, og ikke på reverseringer og å gå tilbake i tid. Norge møter nå en rekke kriser samtidig: klima, krig, ekstremvær og prisøkning. Dessverre er det dette regjeringen mener er det viktigste de kan bruke tid på nå. Det er evige omkamper i Kommune-Norge. Jeg mener at regjeringen må oppdatere sin politiske analyse, begynne å jobbe med de viktige spørsmålene og la dette ligge. Dette er en ren overkjøring av lokaldemokratiet i Kristiansand. Med dette får vi en bekreftelse på at regjeringen er villig til å gå så langt at de lager en helt egen hjemmel bare for å være sikre på at de kan overstyre lokaldemokratiet i Sørlandets største kommune – med overraskende støtte fra SV, som trosser sitt eget lokallags sterke ønske om ikke å bli påtvunget denne prosessen. [13:32:48]: Jeg tror dette er en av de mest absurde sakene jeg har vært borti de siste årene på Stortinget. Det har skapt enormt engasjement på hele Sørlandet, ikke bare i Kristiansand og ikke bare i Søgne.

nå er det altså dette som nok en gang skal skape stor oppmerksomhet for disse bystyrerepresentantene de neste årene. Det ville vært veldig naturlig og enkelt for regjeringa og for regjeringspartiene, som har hatt en annen holdning til denne saken hele veien, å bare si at vi lytter til Kristiansand. Det ville vært det beste for å skape ro om saken i Kristiansand – å la dem få jobbe på videre. Det er interessant, som flere har vært inne på, at kostnaden kan være 250–400 mill. kr – før inflasjonen – men men pengene er én ting. Jeg er sikker på at kommunalministeren kommer til å ta sine kamper i budsjettkonferanser og forhåpentligvis eventuelt finansiere gildet fra statlig side, men det er ikke bare penger det er snakk om. veldig mange ansatte, opp mot 10 000 ansatte i kommunen. Men det er også det enorme engasjementet, som egentlig tapper veldig mange representanter og befolkningen for krefter, fordi en skaper en enorm splittelse i befolkningen. når skal denne oppdelingen eventuelt skje? Skal det skje etter kommuneperioden? Hvis en har nye kommuner fra 2028, skal da bystyret sitte der og jobbe ut fra dagens grenser?

er interessant at her står det en som satt i denne salen og stemte mot sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand, og i dag står jeg her og vil si at jeg mener det var feil. Det var feil å bruke tvang i den prosessen, men jeg står også her i dag og sier at vi er ikke her med blanke ark. Det har skjedd, og kommunen har nå vært drevet i fem–seks år. Det har blitt lagt et grunnlag, og vi har gjort en enorm jobb. Som noen sier: Det er en forskjell på å være mot å bygge et hus og på det å være for å rive det når vi bare skal sette på taket på huset til slutt. Dette handler om mye mer enn bare pengene: Det skaper enorme følelser. Det er store utfordringer for dem som

At folk har engasjement og kjærleik for lokalsamfunnet sitt, er ein styrke for Noreg, og det er heilt avgjerande for demokratiet vårt. Men vi kan ikkje ta det for gjeve. Folk sitt engasjement kviler på ei forventning om at det nyttar å seie si meining, og at folk gjennom val og folkeavstemmingar kan påverke si eiga framtid. Då gjeld det for oss folkevalde å evne å lytte til folk.

Denne regjeringa har eit anna syn på lokalt engasjement. Senterpartiet og Arbeidarpartiet vil lytte til folk, og difor er eg glad for at det no blir fleirtal for denne lovendringa.

Det har vore diskusjon knytt til om departementet treng ein særskild heimel. Forslaget som regjeringa har fremja, vil rydde unna den tvilen. Eg meiner det er ryddig og klokt med eit tydeleg heimelsgrunnlag. Framtidige regjeringar har no inga unnskyldning for ikkje å lytte til folk før dei fattar viktige vedtak om kommunestruktur. Forslaget inneber å gje departementet ein generell heimel til å gjennomføre innbyggjarhøyringar når departementet tek initiativ til å greie ut ei grenseendring. Eg merkar meg at forslaga har blitt knytte til den pågåande utgreiinga om deling av Kristiansand kommune, men det er ikkje fokuset her i dag. Dagens debatt handlar om ja eller nei til eit lovforslag som vil sikre meir bruk av folkeavrøystingar. Det handlar om kva for parti som er for å lytte til folk, og kven som er redd for folkemeininga fordi dei veit at standpunkta deira i desse sakene er upopulære.

Det får vere deira val. Eg er glad for at eit breitt fleirtal i Stortinget står på regjeringa og folk si side i denne saka. [13:39:21]: Det begynner å bli nesten på grensen til det pinlige når statsråden skal ha Stortinget, Kristiansand kommune og innbyggerne der til å tro at dette lovforslaget ikke har noe som helst med saken i Kristiansand å gjøre. Jeg tror at alle som har fulgt debatten i forkant av dette lovforslaget, vet veldig godt at dette først og fremst er en omkamp mot Kristiansand kommune. det er bakgrunnen for mitt spørsmål, for det står jo ganske tydelig i Hurdalsplattformen at de kommunene som ønsker å dele seg opp, skal kunne søke om det. Jeg skal stille et veldig enkelt spørsmål til statsråden, som han ikke trenger å vente på Stortingets beslutning med å kunne svare på, som han har sagt i mange andre sammenhenger:

Det er altså ei moglegheit for framtidige regjeringar til også å ta i bruk ein sånn heimel, det er ei moglegheit til å sikre at folk blir høyrde. Det som overraskar meg, er at Høgre gang på gang kritiserer den prosessen ein no er inne i, både når det gjeld kostnader og når det gjeld belastninga for tilsette og liknande, men utan men utan å nemne med eitt ord den omfattande sentraliseringa og den omfattande kommunesamanslåingsprosessen dei sjølve køyrde i gang, som ikkje handla om éin kommune, men som handla om mange kommunar og om titusenvis av tilsette. [13:41:29]: Jeg synes det er fint at statsråden for det første svarer på et spørsmål jeg ikke stilte, men gjennom det nå bekrefter fra talerstolen at denne saken har noe å gjøre med oppdelingen av Kristiansand. Det var det han startet sitt innlegg med, så da er det endelig på plass. Det har han prøvd å lure seg unna i flere uker og flere runder, også godt hjulpet av sine partikollegaer, så det var en veldig viktig og fin bekreftelse å få. Så til det spørsmålet jeg stilte, og som statsråden ikke svarte på. Vi kan vel allikevel tolke det slik at det kan slås fast at statsråden ikke har mottatt noen søknad fra Kristiansand kommune om å dele seg opp. Så denne prosessen er heller ikke i tråd med regjeringens egen plattform. Statsråden har snakket på inn- og utpust om viktigheten av å gjennomføre innbyggerhøring. Hvordan blir den prosessen?

i Søgne og Songdalen, der folk omsider får si meining høyrt om den tvangsprosessen som

Hvis statsråden selv var litt opptatt av å lytte til hva som skjer i den politiske debatten, hadde han fått med seg at Høyre har vært veldig tydelig på at kommunereformen framover først og fremst skal være tuftet på frivillighet og den gode nabopraten. Men det er ikke det vi er her for å diskutere i dag. Jeg skjønner at statsråden har stor interesse av å se bakover, eller skape usikkerhet rundt andre partiers politikk, men nå står vi i salen og behandler en reell sak som hans departement har lagt fram, og som nå får et flertall – uten at noen vet hvordan prosessen blir. Statsråden greier fortsatt ikke å svare på det. Vi venter i spenning. Det beste hadde vært om han kunne benyttet sine første uker i ny jobb til å være den voksne i rommet og bare legge hele saken bort, men slik jeg kjenner Senterpartiet, tror jeg nok ikke det kommer til å skje. Jeg legger merke til at denne statsråden ikke har brukt ett eneste minutt på å snakke om innholdet i tjenestene. Det er det som er viktigst for kommunene.

Det trur eg vi får rikeleg grunn til og høve til å diskutere. Denne saka handlar om ein heimel for å kunne lytte til folk, så då er det mest relevant å prate om det. Eg er veldig glad for det som blir sagt frå Høgre si side, at ein no i alle fall gjev inntrykk av at ein vil bruke frivilligheit og den gode nabopraten i framtidige kommunestrukturdiskusjonar. Det er jo interessant: Når ein har kome til den erkjenninga no, må det jo vera på bakgrunn av at representanten Kapur og Høgre ser at det har ei meining å lytte til folk.

No er det inn- delingslova vi diskuterer, og retten til å bli høyrt – ikkje ei oppdelingssak, som ein kan få inntrykk av.

Men i desse prosessane, når ein eventuelt skal splitte opp ein kommune, vil det som representanten Kjerstad tek opp,

som førte akkurat den same retorikken i valkampen og sa akkurat det same, men som då har konkludert med at når det kjem til stykket, er det ikkje så viktig å lytte til folk.

Korleis vil statsråden leggje den informasjonen på bordet, og ta ansvar for det når departementet eventuelt i ei sak fremjar ei grenseendring? Då er det viktig å følgje opp mot lokalbefolkninga som skal ta stilling til noko, at ein førebur lokalbefolkninga på det, slik at ein føler det er ein prosess som er forankra på ein slik måte at ein kan delta og gjere eit opplyst val. Det er viktig. Så er eg litt usikker på om representanten Kjerstad no spør om ei spesiell sak, eller om det er generelt.

(V) [13:49:31]: Stats- råden er nå tydelig på at denne saken også omhandler Kristiansand kommune, og det er en del uavklarte spørsmål i så måte. Regjeringen har sagt at de ønsker å behandle og gjennomføre utfallet av folkeavstemningen så fort som mulig. Statsforvalteren har også pekt på at en eventuell oppsplitting bør gjennomføres raskt av hensyn til organisasjonen og de ansatte, og det tyder dermed på at en eventuell oppsplitting vil gjennomføres før den inneværende kommunestyreperioden er over. Jeg lurer derfor på om statsråden kan avklare hvordan regjeringen skal avsette avsette et folkevalgt organ ved en eventuell oppsplitting, og om regjeringen mener de har hjemmel til å gjøre dette innenfor dagens lovverk, eller om de vil komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag om det.

til prosessen knytt til ei folkeavrøysting i Søgne og Songdalen. Detaljane der vil jo avhenge av Stortingets vedtak. Eg trur likevel «raskt» er eit stikkord her. Det er ein fordel at den prosessen går fort,

Det jeg ser i Kristiansand, og for så vidt på Sørlandet, er en veldig splittelse i Senterpartiet. Jeg tror dette har vært en tøff sak for mange lokale senterpartister som har kjempet for partiet sitt, og som synes dette har vært vanskelig.

i Kristiansand kommune anledning til å si nei til et nyvalg? Kan de fortsette med det samme bystyret, eller har statsråden eventuelt en hjemmel til å kunne tvinge kommunen til å ha et nyvalg?

handsaming – såpass respekt har eg for Stortinget – men eg lovar å kome raskt tilbake med svar på dei spørsmåla som blir stilte, og ein tydeleg prosess for vegen vidare. [13:52:58]: Det har blitt begått en urett mot demokratiet vårt. Det skjedde da forrige regjering gikk inn for å tvangssammenslå flere kommuner og fylker – på tross av at både innbyggere og folkevalgte sa nei. Det har jeg selv opplevd som tidligere folkevalgt i Songdalen kommune og i Kristiansand bystyre og som nåværende innbygger i Søgne kommune. For Senterpartiet har det alltid vært viktig å lytte til folk, å lytte til folk der de bor, og derfor er det viktig å gjøre denne endringen i inndelingsloven for å sikre at departementet kan høre innbyggere i saker som departementet tar initiativ til å utrede. Dette er en generell hjemmel for regjeringen til å gjennomføre en folkeavstemning/innbyggerhøring i saker der departementet tar initiativ til å utrede grenseendringer etter inndelingsloven. Det betyr at dette er en endring som er viktig å gjennomføre, og som står seg over tid. Saken knyttet til Søgne, Songdalen og Kristiansand viser viktigheten av denne lovendringen, men det er som sagt en generell hjemmel vi debatterer i dag. i dag. Jeg synes det er provoserende at representanter fra den borgerlige siden mener denne lovendringen er udemokratisk, når det var de samme partiene som satt i denne sal og kjørte gjennom en kommunereform preget av hastverk, og med et resultat av tvang. Det Senterpartiet har sagt hele veien, er at vi ønsker å lytte til innbyggerne, og da kan det umulig være overraskende at vi gjør nettopp det ved å sikre at departementet har den hjemmelen som kreves. som kreves. Hvis man er opptatt av lokalt demokrati på papir og i praksis, vil man støtte regjeringen i dette forslaget, for det handler om én ting: å ha muligheten til å lytte til lokale innbyggere. André

Det er interes- sant å høre på det ene regjeringspartiet, som har et voldsomt stort behov for å se på politikken i et retroperspektiv.

Samtidig er det overraskende at vi nå, når vi har behov for flere hender i mange sektorer, skal bruke x antall millioner for å få de samme gamle kommunene. For det er jo intensjonen, det er det ikke noen tvil om.

mer avbyråkratisering, at vi gjør det stikk motsatte – fordi Senterpartiet ikke vil se framover, men vil se det meste av verden i retroperspektiv. Det er ikke noe overraskende av Senterpartiet, men det som er overraskende, er at Arbeiderpartiet er med på denne ferden, en ferd som er umulig for de aller fleste å forstå.

Der Kristiansand kommune er uenig med tolkningen som KS har av et regelverk, sørger vi nå for at det er en klar hjemmel. Vi bruker ord som «tvang» fordi kommunene har blitt tvangssammenslått, fordi lokaldemokratiet har blitt overkjørt, og fordi innbyggerne ikke har blitt hørt. Dette er den eneste måten innbyggerne i disse kommunene kan bli hørt på, og det handler om å lytte til folket. siterer fra Fremskrittspartiets program: «I ulike samfunnsmessig betydningsfulle saker ønsker FrP at innbyggerne skal kunne benytte seg av folkeavstemning. (…) Ved krav om folkeavstemninger må det samles inn underskrifter fra minst ti prosent av de stemmeberettigede et innbyggerinitiativ helt i tråd med det som har kommet i disse sakene. Når Senterpartiet har lovet å lytte til innbyggerne, har vi faktisk tenkt å gjøre det.

For her er det altså et innbyggerinitiativ vi lytter til. Det er ikke sånn at vi skal tilbake til 1800-tallet eller til Schei-komiteen, men vi skal ha respekt for innbyggerne. Jeg må minne om at tvangssammenslåingen i Kristiansand-saken skjedde med én stemmes overvekt i stortingssalen, og enkelte meldte seg ut for å få lov til å stemme etter sin egen overbevisning.

at departementet når som helst kan dele opp en kommune, foreslå deling eller foreslå sammenslåing. Det er det ingen som har bestridd. utredningsplikten skal gjennomføres hvis man deler opp en kommune. Da må jeg spørre: Hadde det vært bedre å foreslå deling av en kommune uten å spørre innbyggerne om hva de egentlig mener? Når Høyre snakker om hvem som skal være den voksne i rommet, er kanskje jeg den mest voksne i rommet her i dag, i hvert fall i alder, og jeg må si at det framstår ikke spesielt voksent når en står her i salen i dag og bedyrer at kommunereformen, framover skal være tuftet på frivillighet. Når det er direkte sitat av det som ble sagt i denne salen i 2013, er det ikke spesielt troverdig for oss som har fått med oss hva som skjedde i etterkant.

Jeg vil først og fremst berømme statsråden for å ha løftet denne saken til Stortinget, der vi kan få en klargjøring i hjemmelen. Denne lovhjemmelen er med på å styrke lokaldemokratiet. Denne lovhjemmelen er med på å sette en kile inn i framtidige tvangssammenslåinger. Jeg hører Høyre her snakker om at framtidige sammenslåinger skal tuftes på frivillighet. Ja, du verden, den har vi hørt før. Allikevel var det et titalls kommuner som ble tvangssammenslått.

For meg handler ikke denne saken først og fremst om Søgne, Songdalen og Kristiansand. Denne saken handler om den frivillighetslinjen som Høyre og Fremskrittspartiet har lagt seg på tidligere,

(V) [14:03:45]: Jeg måtte tegne meg en gang til etter å ha hørt videre på debatten, for det er så mange som står her og sier at dette dette handler om muligheten til å lytte til lokale innbyggere. Jeg kan ikke forstå hvordan man kan stå og påstå dette fra Stortingets talerstol, når vi vet at denne hjemmelen lages for én spesiell sak. Den lages for Kristiansand kommune, og den lages for å kunne høre på ca. 15 pst. av innbyggerne i Kristiansand Da henger det ikke på greip å snakke om å lytte til de lokale innbyggerne. Folk er alle i Kristiansand, og det er dem dette kommer til å gå ut over. Det er de som skal oppleve ressursbruken, usikkerheten, faren for et dårligere tjenestetilbud, faren for kompetansetap og rekrutteringsutfordringer, risiko for kommunens kritiske tjenesteleveranse, fare for reduksjon i tilbudet av tjenester til de mest sårbare, barn og ungdom, for å nevne noe av det statsforvalteren trekker fram. Situasjonen er nå at disse tre tidligere kommunene er slått sammen til én. Dette vil ha konsekvenser for absolutt alle innbyggerne i nye Kristiansand. Slutt å si at dette handler om å lytte til folk, for det handler ikke om å lytte til folk, det handler i beste fall om å lytte til deler av befolkningen.

[14:05:16]: Jeg skal inn- rømme at jeg ser argumentet for å gjennomføre folkeavstemning, for jeg er også av dem som mener at folk i Søgne

med all respekt, totalt usaklig å si at denne saken ikke er på grunn av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Alle vet jo at den tidligere statsråden ønsket å gjennomføre en folkeavstemning, så ble ikke det noe av, og så måtte en komme med en sak. Hadde regjeringa vært trygg på at en ikke trengte denne saken, hadde en jo gjennomført folkeavstemning i høst for så vidt hadde vært bedre, for da hadde det gått kortere tid – men det er ikke skjedd. Det er greit nok at dette er en generell lovendring som vil stå der og kan brukes av statsråden i hvilken som helst kommune framover, men dette dreier seg allikevel om hva vi skal gjøre med Kristiansand kommune.

Jeg forventer ut fra statsrådens svar at han vil komme raskt tilbake til det, men det betyr i alle fall at de politikerne som sitter der nå, kommer til å tenke helt annerledes om ulike beslutninger ut fra om denne kommunen kommer til å bli delt opp eller ikke.

Det skaper store utfordringer for kommunen, og det tapper en for krefter. Jeg vil igjen si at jeg har sett mange dyktige politikere i regionen slutte. De gidder ikke å drive med politikk mer,

Hva ville næringslivet sagt? Hva gjør dette for næringslivet, for Sørlandet og ikke minst for Kristiansand? Det skaper uforutsigbarhet og utrygghet. Arbeiderpartiet burde mannet seg opp til å lytte til sine egne i regionen, fylkesledere og ulike representanter i bystyret, som har vært så tydelige som det er mulig å være. Det skulle jeg virkelig ønske.

[14:08:36]: Det vi egentlig er vitne til i denne saken, som jeg også snakket om i sted, er først og fremst en omkamp mot Kristiansand kommune, selv om det har blitt gjort mange heroiske forsøk på spinn av typen «dette er en generell lovendring». Det tror jeg egentlig selv selv dem som holder disse innleggene, ikke tror på selv, særlig når jeg hører litt ispedde støtteerklæringer og mange som nå gleder seg nettopp til at det skal bli en omkamp i Kristiansand. Kristiansand. Jeg tror denne saken nå er på vei til å bli «Kaoset i Kristiansand minutt for minutt». Den har vart en stund, og den kommer til å vare framover. innbyggerhøring) 799 som står bak endringen nå er enige om, er at man ønsker seg en omkamp. Det er de hjertens enige om, men det er ingen som vet hva som er premissene for folkeavstemningen, hva som skal skje med Kristiansand kommune. Mange gode spørsmål er stilt, ingen har blitt besvart. besvart. Jeg sa i mitt tidligere innlegg at regjeringen nå har lagt fram et lovforslag som ingen vil ha, og det er full forvirring om veien videre. Det har blitt tydelig i løpet av debatten. Jeg mener helt oppriktig at statsministeren burde vært på banen i denne saken. Kommunal- og distriktsministeren er åpenbart satt sjakk matt av sine egne. Her kunne statsministeren satt ned foten, vært den voksne i rommet og bare stoppet hele saken. Det ligger foreløpig ikke an til å skje. Jeg merker meg også at SV nå må bruke replikkrunder for å få en forklaring rundt hva de selv har gått med på, men de har ikke fått gode svar. Det som skuffer meg mest, er at vi har fem–seks representanter fra Arbeiderpartiet i denne salen som sitter helt stille gjennom hele debatten. Ingen har tatt ordet, ingen har tegnet seg så langt. Jeg tror det først og fremst formidler et viktig budskap, at Arbeiderpartiet rett og slett egentlig ikke er for dette. De har blitt overkjørt av Senterpartiet, og den som har blitt kastet foran bussen i denne saken, er Kristiansand kommune. Det er også trist å se og høre at ingen her her nevner innbyggerne og de tjenestene de skal få, hvordan dette vil påvirke innbyggerne. Det er ingen her som bryr seg om at det står svart på hvitt i faglige rapporter at det vil gi et dårligere tjenestetilbud, det vil gi høyere gebyrer, det vil sette viktig utvikling på vent. Det er det ingen som reflekterer rundt, man er bare veldig glade for at man nå får gjennomslag for å ta en omkamp mot Kristiansand og overkjøre lokaldemokratiet. Jeg synes det beste støtteinnlegget som har blitt holdt på vegne av Arbeiderpartiet i denne saken, kanskje var fra partiet Rødt. Det sier mye.

Det var stor motstand i Ålesund mot å dele opp, men det var òg slik at det var ein kommune som var tvangssamanslått og hadde eit veldig sterkt ynske om å bli eigen kommune igjen.

om det er ein stor eller liten kommune. Det er stor variasjon i Kommune-Noreg, og det vil det òg kome til å vere framover, fordi vi har byar, vi har landsbygd, og vi har stor variasjon i føresetnadane for å drive tenester.

enn at det bare kan gjelde Kristiansand, Søgne og Songdalen. Det var flere kommuner som ble slått sammen i den runden som var. Det var flere på Sørlandet som ble slått sammen. Det jeg kan love dere, er at denne er at denne saken sprer seg som ild i tørt gress. Vi får uroligheter i kommunene. Er det noe kommunene trenger nå, er det ro til å jobbe. Det er stram økonomi i kommunene, det er store utfordringer innenfor både oppvekst og helse, og så er det dette det fokuseres på. Disse kommunene som er i tillegg til Kristiansand, trenger ikke

definitivt. I denne prosessen ble det gjennomført flere folkeavstemninger. De hadde ulike svar, og det var ulike måter å håndtere dem på. Da var det heldigvis en del folkevalgte, både lokalt og ikke minst her på Stortinget, som tok det overordnede ansvaret, benyttet seg av resultatet av folkeavstemningene og tok en avgjørelse. I 1964 var det også en tilsvarende runde. Hvordan gikk det? Jo, det ble satt ned en komité som bestemte norgeskartet. Jeg tror ikke det er noen ute i de gamle kommunene som vil gå tilbake og se seg i det speilet, for det speilet må man se veldig langt i.

Det er helt riktig som man her viser til i historien knyttet til Ålesund. Noen plasser går dette helt fint, og en gang i framtiden kan det være andre tilfeller der Stortinget eller regjeringen finner ut at her er vi nødt til å gå inn og se på både grensedeling, grensejustering eller sammenslåing av ulike årsaker. Den adgangen er noe som ikke har ligget i lovverket, men som nå blir avklart. Jeg skjønner at det er en stor diskusjon om Kristiansand med bakgrunn i den prosessen som har vært men det er jo en generell adgang vi egentlig diskuterer, og statsråden har vært tydelig på at man kommer tilbake til de praktiske konsekvensene akkurat knyttet til diskusjonen om Kristiansand, Søgne og Songdalen. jeg tror næringslivet på Sørlandet har en del andre ting å uroe seg over enn akkurat denne diskusjonen i seg selv, men den er avgjørende viktig for lokalbefolkningens tillit til systemet og ikke minst hvordan vi skal gå fram dersom det oppstår andre slike saker der det vil

I Arbeidarpartiet og Senterpartiet har me eit veldig godt samarbeid, så då saksordførar Heidi Greni la fram argumentasjon og bakgrunn for lovforslaget på vegner av både Arbeidarpartiet og Senterpartiet, synest eg det blei gjort på ein god måte. ein god måte. Sidan representanten Mudassar Kapur sakna meg på talarstolen, kan eg gjere dette veldig enkelt. Høgre ynskjer i dag å ha ein debatt om me skal dele kommunar, f.eks. Kristiansand, Søgne og Songdalen.

i lovverket til å kunne gjennomføre ei innbyggjarhøyring eller ei folkeavrøysting. Eg synest ikkje dei borgarlege partia har svara godt på utfordringane på dei andre elementa, bl.a. trekte fram av Willfred Nordlund. Skulle nokon vere i tvil, er det Arbeidarpartiet og Senterpartiet i regjering som står bak lovforslaget, som i dag kjem til å få støtte frå SV og Raudt. På den måten kan me sikre at me kan få høyrt bl.a. innbyggjarane i gamle Søgne og Songdalen kommunar, men det vil òg vere ein generell lovheimel som gjer at me sikrar oss betre i framtida når det gjeld å lytte til innbyggjarane.

– godt nok og greit nok – for dette forslaget, for det var ikke noe å hente ut fra Arbeiderpartiets innlegg. Det er veldig trist, for det jeg utfordret Arbeiderpartiet på, var tjenestetilbudet for innbyggerne i kommunen og hvordan det vil påvirke dem å være i en usikker situasjon.

Statsråden bekreftet i stad at denne saken i høyeste grad gjelder Kristiansand. Så til representanten Nordlund: Det er helt riktig at næringslivet i Kristiansand også har andre ting å bry seg om, bl.a. regjeringens skatte- og avgiftspolitikk og annen næringspolitikk på generelt grunnlag. Torgeir

Det er bakteppet som ligg til grunn for lovendringa. Sjølvsagt gjeld det også Kristiansand, det gjer det jo,

det er ganske opprivande å drive og justere på stadene til folk. Det trur eg alle her eigentleg kan vere einige i personleg. Spørsmålet er korleis ein skal omsetje dette til praktisk politikk.

dette er noko Søgnes befolkning eigentleg vil. Det får tida vise. Det er opp til dei sjølve å avgjere.

For meg er det nettopp et bilde på denne saken. Kristelig Folkeparti var mot tvangssammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen, men i dag står vi her og argumenterer heftig mot å gjennomføre en folkeavstemning og splitte opp en kommune. Det mener jeg regjeringspartiene burde reflektert rundt. Det var helt greit at vi var imot, men som jeg sa i mitt innlegg:

De som skal ta stilling til folkeavstemningen, må ta stilling til et enkelt ja/nei-spørsmål. De vet ikke hva budsjettene er. De vet ikke hvordan andre ting henger sammen. Det er det vi her i denne sal og Kristiansand kommunes bystyre som skal ta stilling til. Det er den måten vi har demokratiet på, og dermed burde en heller ikke gå til dette steget.

12 [14:26:27] Debatt om næringsministerens handelspolitiske redegjørelse (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 23. november 2023)

(komiteens le- der): Forrige uke fikk vi høre næringsministeren legge fram den første handelspolitiske redegjørelsen for Stortinget. En stor del av denne redegjørelsen ga en helt nødvendig beskrivelse av den tiden vi lever i, men også hvordan denne regjeringen møter en mer urolig verden offensivt. Noen av oss har advart over tid om at det som nå skjer i verden, med mer uroligheter rundt oss, dessverre var en mulighet. Når det nå skjer, er jeg glad for at denne regjeringen prioriterer å være «på» for norske interesser i handelspolitikken. Jeg vil også gi honnør til næringsministeren for å påpeke det som ofte glemmes, nemlig at Stortingets internasjonale virksomhet og representantenes reiser er en nødvendighet som styrker Norges handelspolitiske posisjon. Sånn sikrer vi at vi får signert avtaler som er viktige for næringslivet i Norge, men også for de landene avtalene inngås med. Tidligere i høst, under trontaledebatten, poengterte jeg at noe av det viktigste denne regjeringen og Senterpartiet gjør, er jobben med å sikre trygghet og beredskap for det utenkelige, herunder arbeidet med oppbygging av en større matberedskap og en sterkere forsvarsevne som nødvendige prioriteringer. Arbeidet med trygghet og beredskap er også arbeidet med å jobbe fram og drive god handelspolitikk, for det er helt avgjørende for folks trygghet i en urolig tid at det er muligheter for økonomisk vekst i næringslivet, og at det er tilgang på gode, trygge arbeidsplasser. Vi kan ikke sikre alt, men vi kan bidra. I redegjørelsen viser regjeringen til at vi ikke kan ta ting for gitt, at vi ser verden på en ny måte, og ikke minst at vi er blitt mer bevisste på våre sårbarheter. Sårbarheter handler like mye om å se muligheter. Det handler om å finne balansen som sikrer en så trygg og stabil handel som mulig, samtidig som vi også ivaretar våre egne interesser og vår egen forsyningssikkerhet. Norge er en mellomstor, åpen økonomi som er helt avhengig av handel, og er integrert i en lang rekke internasjonale Handelen er med på å sikre norsk verdiskaping i hele Norge, særlig i distriktene. For at det skal fortsette sånn også i framtiden, er det viktig at vi som nasjon driver en aktiv handelspolitikk som setter norske interesser i førersetet. Det må skje en avveining mellom ulike politikkområder og sosiale og geografiske forhold i Norge. I arbeidet med handelsavtaler som skal sikre norsk næringsliv gode konkurransevilkår, er det mange viktige hensyn som må ivaretas. ivaretas. Det er viktig å være bevisst den maktforskyvningen som i lang tid har skjedd i forholdet mellom statlige myndigheter og multinasjonale selskaper. Det er mange eksempler å vise til over de siste årene hvor multinasjonale selskaper flytter virksomheten mellom land på en sånn måte at de betaler minst mulig skatt. Det betyr ikke bare mindre penger til finansiering av velferd, det svekker også konkurransekraften til norske bedrifter som skatter i Norge. Når vi nå driver aktiv handelspolitikk, må vi gjøre det på en måte som skaper stabile lokalsamfunn med små forskjeller, også her hjemme. Det handler om å ta vare på det demokratiske fellesskapet i nasjonalstaten. Det er derfor svært viktig at vi f.eks. ikke inngår handelsavtaler som gir norske folkevalgte færre muligheter til politisk styring i eget samfunn, verken på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. Videre handler det om å sørge for at de handelsavtalene vi inngår, ivaretar menneskerettigheter, ivaretar klimaforpliktelsene vi har, og ikke minst ivaretar vår egen nasjons sikkerhet. sikkerhet. Norsk matproduksjon og de mange titalls tusen arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri er viktig for Senterpartiet, regjeringen og ikke minst Norge. Skal vi nå de landbrukspolitiske målsettingene, sikre lønnsomhet for bonden, sikre norske arbeidsplasser og øke selvforsyningen og matsikkerheten, er et solid importvern helt avgjørende. Det har denne regjeringen med seg inn i arbeidet med handelspolitikken. Det finnes enorme muligheter for vekst og utvikling i hele Norge gjennom en aktiv handelspolitikk, gjennom globale forsyningslinjer og strategiske allianser. Vi er et rikt land, rikt på naturressurser, som gir oss forutsetninger for å være en naturlig del av en rekke globale verdikjeder. Det ligger f.eks. et stort, uforløst potensial i det grønne skiftet. Det krever en aktiv næringspolitikk. For Senterpartiet og regjeringen er det viktig å gripe dette mulighetsrommet. Grønt industriløft og tiltakene der er et godt eksempel som kan gi stor verdiskaping og velferd for framtiden. Gjennom lagspill med næringslivet vil vi løfte industrien legge rammer for utvikling av lønnsomme og attraktive distriktsarbeidsplasser. Samtidig handler det om at vi skal være en aktiv pådriver i den grønne omstillingen som hele verden må gjennom. Dermed anser jeg at redegjørelsen er et et skritt i riktig retning der vi får beskrevet virkeligheten, og hvor vi også får tydeliggjort de viktige politiske prioriteringene og balansen mellom ulike hensyn som må gjøres når vi driver handelspolitisk utvikling. Anniken Huitfeldt (A) [14:32:40]: Jeg Jeg vil takke næ- ringsministeren for en veldig god redegjørelse. I etterkrigstida har Norge tjent på friere verdenshandel og internasjonalt varebytte. Spesielt som følge av mindre handelspolitisk rivalisering de siste 30 årene har vår vekst vært veldig nært knyttet til åpningen av verdenshandelen. grunnleggende sett må vi beskytte den internasjonale verdensordenen med globale handelsavtaler gjennom Verdens handelsorganisasjon og internasjonale tvisteløsninger når det oppstår uenighet. Fordi vi er et lite land, vil den sterkestes rett alltid ramme oss. Handelsavtaler vi inngår, gir tollfrihet som andre allerede har i det norske markedet. Det viser næringsministeren veldig godt når han trekker fram handelsavtaler med altså Mercosur, og Malaysia og India som nå skal sluttføres, hvordan han arbeider med Vietnam og Thailand, og hvordan tidligere inngåtte handelsavtaler har økt eksportmulighetene for norske bedrifter. Vi må beskytte kritisk infrastruktur og sikre at vi har kontroll på havner, jernbane og 5G-nettet vårt. Og vi må sikre at vi ikke gjør oss sårbare ved å bare ha tilgang til innsatsfaktorer som vår industri trenger, fra ett land eller fra én leverandør. Men jeg vil veldig sterkt Vi er et lite land med en åpen økonomi. Uten en åpen økonomi er vi bare små. ganske opptatt av at kansellering ikke skal bre om seg i handelspolitikken. Vi skal handle med land som har systemer som er annerledes enn våre. Gjennom åpenhetsloven kan norske bedrifter bidra til å gjøre en forskjell. Det blir ikke bedre arbeidstakerstandarder i land som vi forbyr norske bedrifter å investere i. Man måler ikke engasjement for menneskerettigheter i antall land man vil boikotte. Og sanksjoner innfører vi sammen med andre. Da har de størst effekt, for handel skaper mer avhengighet og mindre spenning – selv om vårt samarbeid med Russland de siste årene ikke har bidratt til dette. Russland er på en måte unntaket når vi tenker handelspolitikk. Våre sanksjoner er rettet mot den folkerettsstridige invasjonen for å strupe Russlands mulighet til å fortsette den grusomme krigføringen. Men sanksjoner er altså ikke noe virkemiddel vi har igangsatt i kampen for menneskerettigheter i Russland. Grønn omstilling er ikke mulig uten gode internasjonale handelssystemer og varebytte. Derfor må vi sikre at norsk næringsliv får tilgang til andre markeder. Det er ikke alltid vi vinner, men fordi vi ønsker å utsette vår teknologi for internasjonal konkurranse, blir vi bedre, og våre bedrifter kan altså konkurrere i andre markeder. EØS-avtalen er helt avgjørende for norsk næringslivs eksportmuligheter, men ettersom samarbeidet ikke dekker alle områder, må vi bidra til å bli en del av EUs grønne omstilling og søke å bli en del av EUs avtaler, også på det amerikanske markedet. Stortinget bidra til å gjøre en jobb for å påvirke amerikanske politikere, men også politikere i andre land som vil inngå handelsavtaler med Norge og EFTA. Å utvide rammene for norske bedrifter vil kreve store politiske løft i årene som kommer, jeg er sikker på at stortingsrepresentantene i alle partier vil bidra i arbeidet for å bedre rammeverket for norske bedrifter som skal konkurrere ute. Linda Hofstad Helleland (H)

Høyre kan stille seg bak mange av de betraktningene og ambisjonene for handelspolitikken som regjeringen og statsråden legger fram i sin redegjørelse, for det er en styrke for Norge og for norsk næringsliv at vi har en bred politisk oppslutning om handelspolitikken. Norge er et lite land, og vi er nødt til å se utover våre egne grenser. Handel med varer og tjenester er absolutt i Norges interesse. Da jeg meldte meg inn i Unge Høyre for noen år siden, trodde jeg på handel. Jeg trodde på at handel var med på å knytte land sammen, og at handel er viktig for å forhindre konflikter. Nå ser vi et annet verdensbilde. Vi ser en annen geopolitisk situasjon. Men et land som handler med resten av verden, må også være åpent mot resten av verden. Verdenssamfunnet gjennomgår en markant endring. Etter mange år med økt globalisering ser vi nå et skifte med mer hjemhenting av industri og ønske om større kontroll kontroll over verdikjeder og forsyningslinjer. Det skaper også utfordringer for Norge. Det skaper utfordringer for et lite land som Norge at vi ikke er en del av EU. Vi handler både med USA og med Kina. Internasjonal handel og samarbeid kommer til å bli mer krevende framover. Og i den situasjonen er det ekstra viktig å bevare et godt forhold til våre nærmeste handelspartnere, særlig EU. særlig EU. Vi ser at regjeringspartiene ikke helt står samlet i politikken som den norske regjering fører overfor EU og i forhold til EØS-avtalen.

Norge bruker mye tid, ressurser og krefter på å være et utenforland. Vi sitter på gangen når andre sitter rundt bordet og tar viktige avgjørelser. Vi sitter på gangen og ber pent EU om å huske på oss.

vært med og bidratt til et sterkere Europa, samtidig som vi hadde ivaretatt også norske interesser. Jeg er glad for at næringsministeren sa veldig mye positivt om EU, men jeg er bekymret for at det regjeringspartiet tviholder på utenforskapet. Ikke minst er jeg bekymret for at Norge nå har et stort etterslep på å implementere rettsakter, og det er svært ugunstig. For å ivareta vårt forhold til vår viktigste handelspartner og av hensyn til norsk næringsliv håper jeg at regjeringen framover også prioriterer å styrke vår tilknytning til EU, og at det ikke er Senterpartiet som også i denne saken får gjennomslag i regjeringen og dominerer

for en god og svært grundig redegjørelse om internasjonal handelspolitikk og Norges posisjoner i en mer kompleks og utfordrende handelssituasjon. Både næringsministeren og jeg er barn av 1990-tallet, et tiår med enorm optimisme, globalisering, internasjonalisering og ikke minst mer demokrati. Hundrevis av millioner, for ikke å si milliarder, av mennesker ble løftet ut av fattigdom og ekstrem fattigdom. Det hadde ikke skjedd uten handel, åpnere markeder og økonomisk vekst. Det var for inntil svært kort tid siden lett å tenke at dette var den nye normalen. Med dagens briller er det dessverre lite som tyder på det. Normalen har gjennom århundrer vært handelshindringer, proteksjonisme og isolasjonisme, noe som har ført til lavere økonomisk vekst enn potensialet og mer fattigdom enn nødvendig. Det er også noe i den gamle doktrinen om at land som handler med hverandre og er økonomisk integrerte, i mindre grad utøver vold mot hverandre. De siste tiårene har i et historisk perspektiv framstått som noen av de mest fredelige, i alle fall i nyere historie, og sannsynligvis også hvis man inkluderer eldre historie. Så vil sikkert noen hevde at sånne som meg, som fortsatt har tro på frihandel og åpne markeder, er fryktelig naive – at når verden endrer seg, må også politikken det. Det er jeg enig i. Likevel våger jeg å påstå at svaret helt sikkert ikke er isolasjonisme. Selv om man tar strategiske hensyn, hvilket man bør, f.eks. innen mineraler, er ikke det noen grunn i seg selv til å stoppe frihandelsavtaler.

Den avindustrialiseringen vi har sett i den vestlige verden, og særlig i Europa, de siste årene, er skremmende. Industri og verdiskaping har fått et ufortjent dårlig rykte, og forhåpentligvis kan dette snu og industrien få sin renessanse også i vårt hjørne av verden. EUs nye strategi på handelspolitikk kan framtvinge det. Det kommer også Norge til å tjene på, selv om vi kanskje er uenige om akkurat hvor mange batterifabrikker man kan presse inn i norske distrikter – men det er tross alt en annen diskusjon. Vi Vi som bor i Norge, trenger ikke reise langt for å se fordelene med handel. Ca. 20 pst. av Norges arbeidsstyrke jobber i en eller annen form med produksjon av varer eller tjenester til eksport. Vår olje og gass, sjømat, møbler og maritime tjenester, for å nevne noe, produseres i så stort monn at det hadde vært umulig å konsumere alt her hjemme – også om det hadde vært et selvstendig mål. Bedriftene bidrar til å skape verdier her hjemme og gjøre verden til et bedre sted ute. Eksportbedriftene er ifølge flere undersøkelser mer produktive enn næringslivet for øvrig, og de bidrar i så måte til å utvikle hele nærings- og arbeidslivet vårt. De nest beste lærer av de beste, også de som ikke driver med eksport. Næringsministeren var innom både sjømat og jordbruk i sin redegjørelse, naturlig nok. Det er nok her han og jeg, og Fremskrittspartiet og regjeringen, skiller mest lag. Da han snakket om sjømateksporten, sa han at norsk sjømat bidrar til sysselsetting i Europa, og at det var et poeng eller argument for å handle med Europa. Handelen er jeg for, men jeg skulle selvsagt ha sett at sjømaten som fanges og produseres i Norge, hadde bidratt til flere arbeidsplasser og større verdiskaping her hjemme. Det er dessverre ikke mulig, fordi vi har et tollvern på jordbruksvarer som er svært strengt. Videre sa næringsministeren at det ikke var noe særnorsk. Det kan være at det ikke er det i den store verden, men i vår del av verden må det omfanget vi har av tollbarrierer på jordbruksvarer, karakteriseres som særnorsk. skulle man ha lagt arbeidsplasser og verdiskaping til grunn, burde man åpenbart ha byttet lavere toll på bearbeidet sjømat mot muligheter for noe mer import av landbruksvarer. Det kunne ha skapt tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten og bidratt til å bake den økonomiske kaken enda større.

Jeg tror både forbru kerne og landbruket hadde tålt noe mer stiltonost i ostedisken, mot at vi hadde fått bearbeidet mer av vår sjømat – men sånn ble det dessverre ikke. Det kommer sikkert nye muligheter. Torgeir

diskusjon om kva som skal vere dei handelspolitiske føringane, føre inngåinga av ulike typar avtalar og initiativ. Det får vi no, og eg trur det er eit veldig godt tidspunkt å gjere det på, i ei tid der handelspolitikken globalt er i ganske kraftig endring.

følgjer opp. I 2015 blei verda einige om berekraftsmål som skulle utrydde svolt, stoppe klimaendringar, ta vare på natur og redusere forskjellane, men i realiteten har utviklinga gått motsett veg. Dei siste tiåra har vore prega av konsentrasjon av økonomisk og politisk makt, veksande ulikheit, aukande klimagassutslepp og rovdrift på naturen. Den internasjonale handelspolitikken har forsterka snarare enn å motverke denne utviklinga. Handel kan vere bra eller dårleg, det avheng av kva politikk ein legg bak, det er det som avgjer om det blir bra eller dårleg. For SV er målet eit handels- og investeringssystem der alle land blir sikra styringsrett og politisk handlefridom til å beskytte arbeidsliv, offentlege tenester og miljø- og naturressursar. SV er for ein regelstyrt handel, eit multilateralt regelverk som set menneske, samfunn og miljø i sentrum,

Noreg deltar no i forhandlingar om klima, handel og berekraft saman med Costa Rica, Fiji, Island, New Zealand og Sveits – Gruppa diskuterer ting som null toll på miljøvarer og -tenester, miljømerking og reduksjon av skadelege fossilsubsidiar. SV stiller seg spørjande til klubben. Bør ikkje forhandlingane vere multilaterale og inkludere verdas mange utviklingsland dersom målet er å få i stand ein global avtale som set klima, handel og utvikling i samanheng? Tenkjer regjeringa at å lage plurilaterale avtalar med nokre få land vil styrkje WTO og det multilaterale handelssystemet? Og kva respons har initiativet fått frå andre aktørar, spesielt frå det globale sør?

der ein utelukkande såg behovet for å kutte i utviklingslanda si subsidiering av drivstoff til ei fattig befolkning, og at vi no også ser på subsidieringa av dei fossile næringane, av selskapa, som ei kjelde til debatt.

i ei tid då ho burde vore redusert, men med det sett til side – ville denne oljeskattepakka og andre økonomiske verkemiddel som vi i dag bruker for å subsidiere olje- og gassnæringa i Noreg, ha blitt omfatta av ein sånn avtale om reduksjonar i fossile subsidiar?

i ti år. Ikkje berre ønskjer utviklingsland moglegheita til å innføre toll på netthandel for å sikre sårt nødvendige inntekter og skjerme den lokale industrien og handelsstanden mot Amazon og andre multinasjonale selskap, avtalen grip også langt inn i debatten om personvern, nasjonal sikkerheit og offentleg infrastruktur.

at WHO, EØS-avtalen, frihandelsavtalar er pilarar ikkje berre i norsk handelspolitikk, men også i norsk utanrikspolitikk. Utan slike rettslege rammeverk gjeld den sterkastes rett, og det tener ikkje Noreg. Så ein aktiv handelspolitikk, eit omfattande handelssamarbeid, er bra. Det er avgjerande for Noreg. Eg vil trekkje fram tre punkt der eg på vegner av Venstre vil nemne spesielt at vi må arbeide meir politisk framover. Det fyrste gjeld at vi ikkje lenger kan ta for gjeve at handelspolitikk

å skape dominans i viktige globale verdikjeder. Det er bevisst kinesisk politikk. Det er også ei form for avskrekking. det er eit paradoks at innanfor militærpolitikken klarar dei frie landa, dei demokratiske landa, å samarbeide i institusjonar som NATO, mens vi som er opptekne av ein ein frigjerande handelspolitikk, ein fridomsfremjande handelspolitikk, til no ikkje har klart å samarbeide godt nok. Vi held på kvar for oss, USA, EU, Noreg og andre land, for å handtere den nye, krevjande situasjonen, som spesielt Kina, men også andre diktatur skapar. skapar. At vi klarar å få til meir samarbeid om ein fridomsfremjande handelspolitikk, blir enormt viktig framover. Vi veit at EU og USA nyleg har laga eit felles Trade and Technology Council, der Norge ikkje er med. Det same har EU og India gjort, der Noreg heller ikkje er med, for nettopp å koordinere global handel og nye teknologiar. At vi blir med på desse områda vidare framover, at vi finn vår plass innanfor det, blir viktig. Så kan vi òg gjere andre grep vis-à-vis Kina. Venstre meiner framleis til å hevde at det er på tide å droppe det vidare arbeidet med frihandelsavtale med Kina. Det andre poenget eg vil trekkje fram, er tilhøvet vårt til Europa, eller for alle praktiske føremål, EU. Næringsministeren sa fleire gonger i utgreiinga si at alt heng saman med alt, og det gjeld òg i stadig større grad EUs politikk. Det er rett som næringsministeren sa i utgreiinga si, at grensene mellom den indre marknaden, der Noreg er med gjennom EØS-avtalen, og EUs handelspolitikk, som ligg utanfor EØS-avtalen, er blitt mindre tydeleg. Det ser vi, det må vi halde oss til. Det er inga hemmelegheit at for Venstre er det eit av dei viktige argumenta for at vi faktisk må ta ein ny EU-debatt. Men sjølv om vi ikkje har gjort det, er vi nøydde til å forhalde oss til at eit tettare og meir integrert samarbeid med EU, også på det som går utover EØS-avtalen, er avgjerande og nødvendig. Det tredje eg vil trekkje fram, og som eg kanskje må kome tilbake til i eit nytt innlegg, er at eg trur vi må kunne sjå på nytt på den påståtte interessekonflikten mellom landbruk, mat

er i motsetning til andre behov. Vi må i alle fall vere forsiktige med å føre ein landbrukspolitikk der ein hovudstrategi er å gå i motsett retning av ein meir open handel mellom land. Det er eit viktig tema som eg kjem til å kome tilbake til i eit innlegg seinare. Stortinget tek no ein pause i debatten, og det vert ringt til votering.